Glasovanje o splošnem delu predloga sprememb proračuna bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili jutri, 18. novembra v okviru glasovanj. Prehajamo na obravnavo Posebnega dela predloga sprememb proračuna. Želi kdo besedo? Vidim, da ne. Zaključujemo razpravo. In prehajamo na razpravo o vloženih amandmajih, ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 15. novembra 2021. Prehajamo torej na proračunskega uporabnika Ministrstvo za finance ter na razpravo o vloženih amandmajih k dvema podprogramoma pri tem proračunskem uporabniku. In v razpravo dajem najprej podprogram Lokalno-razvojna infrastruktura ter amandma poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Želi kdo besedo? Ne. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem podprogram Tekoča proračunska rezerva ter amandma poslanskih skupin SD, LMŠ, Levica, SAB in nepovezani poslanci. Želi kdo besedo? Tudi ne. Zaključujem razpravo.

Povečanje sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje je nujen pogoj za soočanje s posledicami epidemije v partnerskih državah, skladno z Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije. Predlagano povečanje sredstev, ki ga predlagamo v Levici, pa tudi ostalih koalicijskih, bo omogočilo okrepljene dejavnosti pri zagotavljanju uradne razvojne pomoči, imenovane URP skozi programe in projekte, ki jih v partnerskih državah, predvsem Subsaharske Afrike, izvajajo civilno družbene organizacije. Zaradi epidemije covid-19 se je na svetovni ravni močno povečala revščina. Po podatkih Svetovne banke se je število ljudi, ki živi v skrajni revščini, se pravi z dohodki, nižjimi od dveh dolarjev na dan, v letu 2020 povečalo kar za 97 milijonov. V času epidemije covid-19, ko so države globalnega juga še bolj izpostavljene posledicam neenakosti in podnebnih sprememb, prisilnim migracijam in naraščanju lakote, bi morala Republika Slovenija nujno povečati sredstva za izvajanje programov in projektov v državah globalnega juga. S povečanjem sredstev bi Republika Slovenija prispevala k izpolnjevanju zaveze, da bo za URP do leta 2030 namenila 0,33 odstotka bruto nacionalnega dohodka, in zaveze, da bo razvojno sodelovanje izvajala v skladu z mednarodno sprejetimi načeli razvojne učinkovitosti ter tako prispevala k zmanjševanju globalne revščine ter neenakosti. Z dvigom sredstev za URP in povečanjem prisotnosti v partnerskih državah globalnega juga bi prispevala k ublažitvi negativnih socialnih in ekonomskih posledic epidemije covid-19.

Hvala lepa. Dovolite mi, da dva amandmaja obrazložim v tem kontekstu, ki potem tudi sledi, da se dvakrat ne oglašam. Seveda gre tukaj za prostovoljna gasilska društva oziroma prostovoljne gasilce in predvsem gre za zavarovanje. Tako bomo z zagotavljanjem sredstev za gasilska zavarovanja, skladno z ZFRO, s tem pa se bodo dejansko razbremenili proračuni občin. To se pravi, prenašamo

Treba je to dokončno rešiti in seveda je bolj primerno, da se to zavarovanje krije iz proračuna države kot pa iz lokalnih skupnosti, ker je sedaj tu velik problem. Drugi amandma, ki pa sledi, je pa tudi namenjen prostovoljnim gasilskim društvom, vendar pa za obnovo, sanacijo in gradnjo njihovih gasilskih domov in pa obnovo opreme in v vsakem amandmaju namenjamo za to 2 milijona evrov. Hvala. Hvala lepa. Zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika Generalštaba Slovenske vojske ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Infrastruktura in opremljenost Slovenske vojske ter amandma poslanskih skupini SAB, LMŠ, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter na razpravo o vloženih amandmajih k trem podprogramom pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem najprej podprogram Podjetniško inovativno okolje ter promocija ter amandma Poslanske skupine LMŠ. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo. V razpravo dajem podprogram Pospeševanje tehnološkega razvoja gospodarstva ter amandma Poslanske skupine LMŠ. Besedo želi gospod Igor Peček. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Kolegice in kolegi! Z vloženim amandmajem želimo povečati sredstva na podprogramu Pospeševanje tehnološkega razvoja gospodarstva. Razlog za to je relativno preprost. Sredstva so se v predlogu proračun zmanjšala za pol milijona, kar se nam ne zdi racionalno. Je res, ta sredstva je mogoče pridobiti tudi v okviru nacionalnega Načrta za okrevanje odpornosti, vendar smo mnenja, da v obdobju, ko bi si Republika Slovenija morala intenzivno prizadevati za tako imenovani tehnološki preboj, je padec teh sredstev v višini pol milijona nerazumljiv. Mi smo ravno obratnega mnenja; Slovenija bi morala vlagati še več v raziskovalno-inovacijske projekte tako za razvoj novih proizvodov, storitev in procesov, ki dokazano ustvarjajo visoko dodano vrednost in s tem krepijo oziroma omogočajo pot k hitrejšemu razvoju, uravnoteženem razvoju in tudi podpirajo strategijo hitre gospodarske rasti. Hvala lepa. Hvala. Želi še kdo besedo? (Ne.) Zaključujem razpravo. V razpravo dajem podprogram Učinkovito trženje in promocija Slovenije ter amandma Poslanske skupine SAB. Ne želi nihče razpravljati. Zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika Ministrstva za infrastrukturo ter na razpravo o vloženih amandmajih k dvema podprogramoma pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem najprej podprogram Obnovljivi viri energije ter amandma Poslanske skupine Levica. Želi kdo besedo? (Ne.) Zaključujem razpravo. V razpravo dajem podprogram Razvoj avtocestnega in cestnega omrežja ter tri amandmaje Poslanske skupine SD. Zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest ter amandma Poslanske skupine SAB. Zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika Ministrstvo za okolje in prostor ter na razpravo o vloženih amandmajih k trem podprogramom pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo najprej dajem podprogram Rudniki in sanacije rudarske škode ter amandma Poslanske skupine SD. Ne želi nihče razpravljati. Končujem razpravo. V razpravo dajem podprogram Upravljanje z vodami ter amandma Poslanskih skupin SD, LMŠ, Levica, SAB in nepovezani poslanci. Želi kdo besedo? Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Zelo na kratko bi samo obrazložil enega od dveh amandmajev oziroma štirih amandmajev, ki smo ga v opoziciji vložili. Prvega oziroma drugega bo obrazložil kolega Han za menoj, prvega, torej mojega oziroma našega; s sodpisnicami smo vložili na pobudo lokalne skupnosti. Gre za obnovo oziroma dograditev, izgraditev vodovoda v treh etapah. Občina je v ta namen za gorati del v Občini Kanal ob Soči namenila že pol milijona evrov. Eno od dveh etap, treh etap, je tudi že zaključila. Zdelo se nam je zelo pomembno, da se v času, ko je v ustavo zapisana oziroma uporaba pitne vode zapisana v ustavi, z vso odgovornostjo tudi Državni zbor in država posledično angažira v smeri, da omogoči dostopnost pitne vode tudi težje dostopnim območjem, kot je gorato območje Občine Kanal ob Soči. Gre za 500 gospodinjstev, gre za dva amandmaja oziroma en amandma, razdeljen v dve časovni obdobji za leto 2022 in 2023 v znesku 800 tisoč evrov, kar bi omogočalo dograditev in dokončno izgradnjo in omogočilo uporabo vode tudi tistim državljankam in državljanom, ki se zanjo borijo že več desetletij. Torej, gre za to, da želimo aktivno participacijo s strani države pri reševanju pomembne problematike v demografsko ogroženem območju in težje dostopnemu za tovrstne investicije. Torej, lokalna skupnost nujno potrebuje tudi pomoč države. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? (Ne.) Če ne, zaključujem razpravo. V razpravo dajem podprogram Ravnanje z odpadnimi vodami ter amandma Poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezani poslanci. Želi kdo besedo?

priskoči na pomoč tisoč 100 ljudem, ki živijo na področju Občine Kanal ob Soči in ki nimajo zagotovljene preskrbe s pitno vodo. Absolutno in nujno je tem prebivalkam in prebivalcem potrebno zagotoviti nov, neodvisen vir pitne vode, ki bi se zagotovil s povezavo na vodovodni sistem Mrzlek. Stroški izgradnje so v očeh celotnega proračuna zelo nizki, v enem letu 500 in v drugem letu 700 tisoč evrov. Dejstvo je, da imamo v Občini Kanal ob Soči tisoč 100 ljudi, ki jim vodo tako rekoč dostavlja podjetje Salonit Anhovo, ki ima svojo okoljevarsko sporno prakso, problem pa je seveda v tem, problem pa je seveda v tem, da so dejansko prebivalke in prebivalci odvisni od privatnega vodnega vira, ki se lahko kadarkoli uporabi za izsiljevanje občine, za izsiljevanje prebivalcev s strani podjetja Salonit Salonit Anhovo. Občina brez novega, neodvisnega primarnega vodnega vira tako ne more sploh zagotavljati zanesljive in neodvisne preskrbe s pitno vodo. Dostop do pitne vode pa je, mimogrede opomnim, pravica, določena v ustavi. Navezava na vodovodni vir Mrzlek je rešitev, ki torej zanesljivo zagotavlja kvalitetno pitno vodo in je tehnično možna in časovno izvedljiva v roku dveh let, kar pa tudi predlaga ta amandma, ki zagotavlja sredstva za priključitev na vodni vir Mrzlek in izključitev spornega črpanja, okoljsko in zdravstveno spornega črpanja, vode za prebivalke in prebivalce Anhovega iz Soče, ki je izpostavljena tako prometu kot industrijskemu onesnaženju in tako naprej. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Gospod Matjaž Han. Izvolite. MATJAŽ HAN (PS SD): Hvala lepa. Upam, da pri tem, ko skrbimo za vodne vire, za čisto pitno vodo, da ne gre za prestiž bodisi med civilno družbo bodisi med lokalno skupnostjo pa bodisi med nami poslanci. Mi, Socialni demokrati, absolutno podpiramo vse amandmaje, ko gre za reševanje čiste pitne vode v občini Kanal. In tukaj moram reči, da sem se v zadnjih dveh, treh dneh poglobil in malo pozanimal, kaj je na tej stvari. Moram reči, da sem včasih razočaran, ko nekateri s prstom kažejo na lokalno skupnost in govorijo, da lokalna skupnost v tem času ni nič naredila. Lokalna skupnost je v zadnjih treh letih, odkar vodi to občino Tina, naredila kar nekaj stvari, da smo prišli; prvič, do gradbenega dovoljenja za prejšnji amandma, to, kar je gospod Nemec razlagal, in bo tudi mogoče en del prebivalcev v Kanalu prišlo do čiste pitne vode, ki pa seveda niso tako medijsko izpostavljeni, kot je ta, kot je govoril kolega Siter in se z njim absolutno strinjam. Medtem pa vem, da je občina že kar nekaj korakov naredila tudi pri samem vodovodu Mrzlek, in verjamem, da bo občini pomagala postavka v proračunu. Vsi se pa zavedamo, tisti, ki smo delali v lokalni skupnosti, da pridobivanje gradbenega dovoljenja, pridobivanje vseh soglasij ni samo stvar, bom rekel, občine, ampak tudi stvar države. Upam, da bodo tu vsi skupaj stopili v to smer, da pridejo v Kanalu do čiste pitne vode in da nekateri ne bodo delali iz tega politične zgodbe, ampak da bomo vsi reševali ljudi. Hvala lepa. Mi bomo ta amandma absolutno podprli. Hvala lepa. Še kdo želi besedo? Če ne zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter na razpravo o vloženih amandmajih k petim podprogramom pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo najprej dajem podprogram Usposabljanje in izobraževanje ter amandma Poslanske skupine Levica. Želi kdo besedo? Ne. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem podprogram Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij ter civilnega in socialnega dialoga ter amandma Poslanske skupine LMŠ. Besedo želi gospod Jože Lenart. Izvolite. Na kratko. Poglejte, Vlada jemlje nevladnim organizacijam in to je seveda nesprejemljivo in nedopustno, če se tako izrazim. V tem primeru želimo, da se več sredstev nameni ravno organizacijam s s področja civilnega in pa socialnega dialoga. Zato želimo, da se s tem amandmajem nameni 216 tisoč 848 evrov dodatnih sredstev. Hvala. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Če ne, zaključujem razpravo. V razpravo dajem podprogram Denarna socialna pomoč ter amandma Poslanske skupine Levica in amandma poslanskih skupin SD in SAB.

po socialnem čutu, če hočete, ali pa po uravnavanju, vnovičnem uravnavanju parametrov socialne države. Zakaj? Glede na oceno realizacije v letu 2021 se bodo sredstva za denarno socialno pomoč v letu 2022 znižala za 32 milijonov, ker da – torej beležimo gospodarsko rast in beležimo nižjo številko brezposelnosti, kar sta neoporečni številki. Je pa treba v to enačbo vreči tudi dejstvo, da se cene osnovnih življenjskih potrebščin višajo in posledično denarno socialno pomoč, čeprav so jo ali pa jo bo v prihodnje deležno manjše število, vseeno potrebno zvišati. Tukaj je treba prišteti še morda najbolj aktualno dvig energentov, ki posledično vplivajo na dvig vseh ostalih življenjskih potrebščin. Poleg tega pa v Levici smo že v parlamentarno proceduro vložili novelo Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki prihaja z eno poglavitno rešitvijo na področju določanja sploh višine in minimalne plače in denarne socialne pomoči. Namreč obstoječa merila za izračun sploh minimalnih življenjskih stroškov je zastarelo. Minimalni življenjski stroški so osnova za izračun socialnih transferjev in minimalne plače. Zadnji izračun, ki še vedno v aktualni ureditvi velja, seže v leto 2015 in 2016. V Levici predlagamo, da se stvar počne bolj frekventno in da se vnovič minimalni življenjski stroški izračunajo s 1. 1. 2022 in potem veljajo veljajo naprej in se izračunavajo bolj frekventno. Z namenom zagotavljanja sredstev za ta zakon predlagamo, da se 40 milijonov zagotovi za socialno državo na račun področja, ki na tej točki ne potrebuje dodatnih 40 milijonov evrov in to je oboroževanje. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo je želela še gospa Bojana Muršič. Izvolite. MAG. BOJANA MURŠIČ (PS SD): Hvala lepa za besedo. Socialni demokrati in SAB z amandmajem predlagamo, da se v proračunu zagotovi dodatnih 30 milijonov evrov za pomoč energetsko revnim v tej zimi. V bistvu včeraj smo se kar dobre štiri ure pogovarjali o energetski revščini, ki vse boj trka na naša vrata teh najranljivejših skupin, kajti skokovita rast energije, goriv, kuriv in vse bolj tudi drugih življenjskih potrebščin nesporno pomeni, da bo morala država v prihodnjih letih oziroma v prihodnjem letu priskočiti na pomoč najranljivejšim. Pa ne samo tistim, ki prejemajo normalno to redno denarno socialno pomoč, ampak tudi tistim revnim, bom bogokletno sicer rekla, zaposlenim. Kajti če sta dva zaposlena, ki prejemata minimalne dohodke in imata dva otroka, se velikokrat znajdeta v takšni stiski, da enostavno ne moreta več poplačati vseh življenjskih stroškov in velikokrat sta med dilemo, ali poskrbeti za ogrevanje in za elektriko ali kupiti hrano. To bo velika stiska. stiska. Včeraj je tukaj bilo izpostavljeno, da takšni državljani in državljanke lahko zaprosijo za socialno pomoč, za izredno socialno pomoč pomoč – sicer si bi zelo zelo želela, da bi bilo takšnih ljudi v prihodnjem letu čim manj –, ampak v primeru, da se bodo znašle takšne družine v tako težki situaciji, da ne bodo zmogle plačevati stroškov energije in ogrevanja, da potrkajo na vrata centrov za socialno delo, zaprosijo za izredno socialno pomoč in da nekako preživijo to travmo, ki se jim bo pač dogajala. Še enkrat, ne želim si, da bi bilo veliko teh družin, ampak glede na dano situacijo, glede na to, da vse bolj ljudje trkajo na naša poslanska vrata poslanskih pisarn, ker se soočajo s težavami in nam jih tudi obrazlagajo. Moram reči, da velikokrat ostanem solznih oči, ko v bistvu res vidim, da enostavno ne zmorejo pokrivati že sedaj, kaj še bo, glede na to, da se dvigajo energenti, in nekako težko bodo plačevali vse te stroške, v kolikor država ne bo prevzela sistemske ureditve. Pa kljub temu, če bodo sistemsko rešile financiranje, je potrebno zagotoviti še dodatna sredstva za socialno pomoč,

Če ne, zaključujem razpravo. V razpravo dajem podprogram Programi socialnega varstva ter amandma Poslanske skupine SAB in amandma Poslanske skupine LMŠ. Želi kdo besedo? (Ne.) Zaključujem razpravo. V razpravo dajem podprogram Dolgotrajna oskrba ter amandma poslanskih skupin SDS, NSI in SMC ter amandma Poslanske skupine LMŠ, amanda Poslanske skupine SAB in amandma Poslanske skupine Levica. Želi kdo besedo? (Ne.) Zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika Ministrstvo za zdravje ter na razpravo o vloženih amandmajih k dvema podprogramoma pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem najprej podprogram Investicijska vlaganja na sekundarni in terciarni ravni ter amandma Poslanske skupine LMŠ. Besedo želi gospod Jože Lenart. Izvolite.

tako za področje dolgotrajne oskrbe, za področje domov za starejše, za zdravstvene ustanove in pa predvsem za vzgojne ustanove, tako na predšolski vzgoji, na predšolski ravni, za osnovne šole, za srednje šole, za visoko šolstvo, za visoko šolstvo, za področje delovnih centrov, za programe socialnega varstva. Na vseh teh področjih dajemo isti predlog za rešitev teh prezračevalnih sistemov, ki bi potem omogočili seveda manj lockdowna, večjo udeležbo v učnih in vzgojnih programih, manjše obolevanje in seveda na koncu koncev manj smrti. Za vsa ta področja namenjamo dobrih 45 milijonov evrov, da se to uredi. Zato potem dosti lažje pričakujemo naslednje epidemije, ki nam bodo sledile, kljub temu da bomo to premagali, potem to seveda stalni standard, da so prezračevalne naprave v vseh bodočih gradnjah tudi obvezne, da potem lažje prebolevamo to krizo, s katero smo zdaj soočeni. Hvala. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Če ne, zaključujem razpravo. V razpravo dajem podprogram Naloge javnega zdravja ter dva amandmaja Poslanske skupine SAB. Ker ni želje po razpravi, jo zaključujem. Prehajamo na proračunskega uporabnika Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter na razpravo o vloženih amandmajih k devetim podprogramom pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem najprej podprogram Podporne aktivnosti na področju izobraževanja in športa ter amandma poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezani poslanci, amandma Poslanske skupine LMŠ in amandma Poslanske skupine SAB.

Zakaj govorimo o takšnem znesku? Stanje duševnega zdravja otrok in mladine ter dostopnosti do strokovne oskrbe na tem področju je v času epidemije postalo več kot problematično. Že prej je bilo težko, ampak danes je toliko težje. pri reševanju krize duševnega zdravja v šolstvu v resnici ne moremo samo računati na zdravstvo ali socialo, kajti to je že tako ali tako preobremenjeno. Zato je potrebno prioritetno zagotoviti tudi druge vire, saj se napovedujejo velike težave v prihodnjem vključevanju teh mladih posameznikov tudi na trg dela, je nujna investicija v preventivno delovanje, torej v samem šolstvu. Potrebno je okrepiti skrb za duševno zdravje v šolah in predvsem s tem, da se okrepijo svetovalne službe, ki so pač tiste prve, ki začnejo s temi mladostniki se pogovarjati, jih začnejo usmerjati. To pomeni tako z vidika pomoči ter celostnega svetovanja otrokom veliko pomoč in tudi te svetovalne skupine potem sodelujejo z zdravstvenimi ustanovami in tudi s socialnimi. Zato je izjemno, izjemno pomembno, da damo več sredstev za to izobraževanje, več sredstev namenimo v šolstvo, kajti zdravje, duševno zdravje otrok je izjemno, izjemno pomembno. Posledice se pa kažejo

V razpravo dajem podprogram Izvajanje predšolske vzgoje ter amandma Poslanske skupine LMŠ. Želi kdo besedo? Ne. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem podprogram Izvajanje osnovnošolskih programov ter amandma poslanskih skupin SAB, LMŠ, SD in Levica, dva amandmaja poslanskih skupin SDS, NSi in SMC, amandma Poslanske skupine LMŠ in amandma Poslanske skupine SAB. Želi kdo razpravljati? Ne. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem podprogram Dejavnost glasbenega šolstva ter amandma Poslanske skupine LMŠ. Želi kdo besedo? Ne. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem podprogram Dejavnost zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami ter amandma Poslanske skupine LMŠ. Želi kdo besedo? Ne. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem podprogram Izvajanje srednješolskih izobraževalnih programov ter amandma poslanskih skupin SAB, LMŠ, SD in Levica in amandma Poslanske skupine LMŠ. Želi kdo besedo? Ne. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem podprogram Dejavnost višjega šolstva ter amandma Poslanske skupine LMŠ. NI interesa za razpravo, jo zaključujem. V razpravo dajem podprogram Dejavnost visokega šolstva ter amandma Poslanske skupine LMŠ in amandma Poslanske skupine SD.

Pandemija covida je jasno razkrila, da Slovenija zaostaja pri izobraževanju zadostnega števila novih zdravnikov. Pomembno vlogo pri tem pa ima Medicinska fakulteta v Mariboru, na kateri se je, kot je že danes sicer minister povedal, odobrilo število povečanih vpisnih mest, vendar se pa žal ni zagotovilo dodatnega vira financiranja. Zato z amandmajem predlagamo, da se medicinski fakulteti v okviru proračunskih sredstev zagotovita dodatna 2 milijona evrov, ki sta namenjena za izvajanje visokošolskega študija medicine na tej fakulteti. Hvala. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Če ne, zaključujem razpravo. V razpravo dajem podprogram Sredstva za financiranje epidemije covid-19 ter amandma poslanskih skupin Levica in LMŠ. Želi kdo besedo? Ne. Zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika Ministrstvo za kulturo ter na razpravo o vloženih amandmajih k štirim podprogramom pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem najprej podprogram Varstvo kulturne dediščine, arhivska in knjižnična dejavnost ter amandma poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Želi kdo razpravljati? Ne. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem podprogram Založništvo ter amandma Poslanske skupine LMŠ. Želi kdo besedo? Ne. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem podprogram Ljubiteljska kultura ter amandma Poslanske skupine LMŠ. Ni interesa. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem podprogram Umetnostni programi ter amandma poslanskih skupin Levica in nepovezani poslanci, amandma Poslanske skupine LMŠ in amandma Poslanske skupine SD in nepovezani poslanci. Želi kdo besedo? Ne. Zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika Vrhovno sodišče Republike Slovenije ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Sodni postopki ter amandma poslanskih skupin SD, LMŠ, Levica, SAB in nepovezani poslanci. Besedo želi mag. Meira Hot. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovane kolegice in kolegi! V opoziciji smo predlagali amandma, s katerim se v resnici odvzema že odvzeta in obljubljena sredstva, nujno potrebna za delovanje Vrhovnega sodišča. Dejstvo je, na kar opozarjamo že zadnjih nekaj tednov, da je ta vlada, kljub temu da je bil denar obljubljen, da so bili že finančni načrti podani, Sodnemu svetu, Vrhovnemu sodišču, Ustavnemu sodišču, tudi Državnemu svetu, Državnemu zboru enostransko, brez kakršnegakoli dialoga odvzela nujno potrebna sredstva za delovanje. Če se konkretneje dotaknemo Vrhovnega sodišča. Dejstvo je, da zaradi te covid epidemije, da zaradi delovanja tudi te vlade v preteklem letu, da se je pač pripad zadev na sodiščih izjemno povečal. Dejstvo je, da smo bili opozorjeni, da ravno zaradi tega povečanja se seveda sedaj sodni postopki, tudi vključno s tem, da so bili v določenem trenutku zaustavljeni zaradi pač lockdowna, da so se seveda ti sodni postopki sedaj izjemno podaljšali. Naša država ima zelo slabo izkušnjo z dolgotrajnimi sodnimi postopki in zato smo tudi plačali že visoko ceno. In dejstvo je, da je potrebno narediti prav vse, da se to prepreči in da se takoj reagira. Zato je Vrhovno sodišče želelo zaposliti 90 dodatnih strokovnih sodelavcev, ki bi učinkovito lahko zagotovili, da bodo ti postopki normalno potekali, da bodo normalno delovali naprej. Kljub temu da so bili predvideni v finančnem načrtu, jim je Vlada enostransko ta sredstva ukinila, mi jih sedaj s predlaganim amandmajem vračamo. Res apeliram na koalicijo, da ta amandma podpre, ker je zagotavljanje neodvisnega sodstva v danem trenutku še bolj pomembno kot kadarkoli prej, zagotavljanje hitrih sodnih postopkov prav tako. Mislimo, da je amandma legitimen in nujno potreben predvsem za učinkovito delovanje zagotavljanja načela delitve oblasti, ker se bojimo, da so bila ta sredstva odvzeta samo iz enega razloga, in to je, da sodstvo ni sodilo pogodu vladajočih in temu ne sme biti tako. Hvala lepa.

V razpravo dajem podprogram Podporne dejavnosti in administracija ter amandma poslanski skupini LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezani poslanci. Besedo ponovno želi mag. Meria Hot. Podobno kot pri prejšnjem amandmaju tudi v tem primeru so bila Sodnemu svetu ponovno enostransko odvzeta že obljubljena sredstva, in sicer je bila za integralna sredstva za leto 2022 določena kvota v višini 933 tisoč 518 evrov, jih je Sodni svet tudi evidentiral v aplikacijo za pripravo proračuna. Žal so se ta sredstva enostransko znižala, kar pomeni, da bi Sodni svet v resnici moral skozi lastna sredstva, iz lastnega proračuna zagotavljati tudi sredstva za delo štirih dodeljenih sodnikov, kar v bistvu v končni fazi pomeni, da bo Sodni svet deloval oslabljeno in da bo v resnici ogrožen njegov obstoj. Zato predlagamo, da se povrnejo v osnovi predlagana sredstva, torej da se vrne na številko 933 in da se na ta način zagotovi delovanje tega izjemno pomembnega organa v našem pravosodnem sistemu. Hvala. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Če ne zaključujem razpravo. Glasovanje o amandmaji in o Posebnem delu predloga sprememb proračuna bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili v četrtek, torej jutri, v okviru glasovanj. Prehajamo na obravnavo Načrta razvojnih programov. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo. Glasovanje o Načrtu razvojnih programov bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili v okviru glasovanj v četrtek.

Prehajamo na razpravo o Dopolnjenem predlogu proračuna in razpravljali bomo o posameznih delih Dopolnjenega predloga proračuna in vloženih amandmajih. Kot posamezni del se šteje Splošni del, Posebni del in Načrt razvojih programov. Prehajamo na obravnavo Splošnega dela dopolnjenega predloga proračuna. Želi kdo razpravljati? Vidim, da ja. Bom odprla listo. Prosim prijavite se. Imamo dve prijavljeni razpravljavki, prva dobi besedo gospa Nataša Sukič, za njo gospa Andreja Zabret. Izvolite. Hvala lepa. O proračunu za leto 2022 je bilo verjetno že mnogo tega povedanega, ampak jaz bom vseeno podčrtala stvari, ki segajo nenazadnje tudi v leto 2023 in tudi naprej, če se bodo udejanjile nekatere stvari, kot so zamišljene. Niti ni skrivnost, to so povedali že moji poslanski kolegi včeraj, da teh proračunskih dokumentov v Levici ne moremo podpreti. Zakaj ne? Ker pač pomenijo na naši oceni nadaljevanje popolnoma zgrešene fiskalne politike te vlade. Ta nam namreč s proračunskimi dokumenti do leta 2023 daje jasno in v bistvu zelo enostavno sporočilo: z davčnimi darili in subvencijami za kapital ter bogate, dodatki za najbolj plačane in orožarskimi posli bomo dejansko tako iztrošili oziroma izčrpali naš državni proračun, da se lahko vprašamo, kdo bo te zapitke pokrival. Pokrivali jih bodo torej prihodnje vlade in pa prihodnje generacije morda še celo, ker gre za zelo zelo hude reze. Naj samo omenim, davčni odpustki bodo v nekaj letih pomenili vrtanje luknje v državni proračun v rangu 800 milijonov evrov letno, čez nekaj let. Ali si predstavljate, kaj to pomeni za državo, kot je Republika Slovenija? Si lahko predstavljate, kaj pomeni, kaj vse bi se dalo narediti s temi 800 milijoni evrov na leto v smislu krepitve socialne države, v smislu nekih investicij, ki so nujne? Recimo, krepitve javnega zdravstvenega sistema in tako naprej, da ne omenjam dolgotrajne oskrbe, o katerih se toliko tukaj govori, gradnje prepotrebnih domov za starejše in podobno. Čemu smo mi priča? Vlada je po rekordnem primanjkljaju v letu 2020, ki seveda v teh okoliščinah pač je rekorden, pa se ne bom sedaj spuščala tukaj v polemike. Seveda je delno res, da smo v epidemiološki situaciji in je seveda situacija nepredvidljiva, izdatki seveda toliko večji, ampak vendarle, videli smo tudi povsem neracionalno porabo. Torej, po rekordnem primanjkljaju leta 2020 je mejo proračunske porabe za leto 2021 dvignila takrat Vlada za dodatnih 670 milijonov. V spremembah proračuna za leto 2022 pa načrtuje dvig odhodkov za 470 milijonov evrov, za leto 2023 pa je že predvideno varčevanje oziroma znižanje proračunskih izdatkov za 580 milijonov evrov. Sedaj naj takoj jasno povem. V Levici smo prepričani, da ni problem v proračunskem trošenju kot takem, ker v Levici se vedno in konsistentno zavzamemo za povečanje izdatkov za javno zdravstvo, za socialno državo in javne investicije ob hkratnem povečanju seveda proračunskih prihodkov, zlasti iz naslova davkov na kapital in premoženje bogatih, ne pa obratno; to, kar počne Vlada, ki vedno znova daje odpustke ravno tistim, ki te odpustke v bistvu še najmanj potrebujejo v resnici. Ostro torej nasprotujemo vladnemu trošenju javnega denarja za neke družbeno nekoristne namene ob hkratnem nižanju davkov za bogate. Se pravi – sedaj boste rekli, da vedno znova to ponavljamo – recimo, 780 milijonov evrov za orožje, ampak ne za orožje kar tako. Ne za to, da se krepi naša varnost tukaj, o čemer vas slepijo ves čas in prepričujejo. Ne! Gre za nabavo orožja za tuje misije Nata, recimo takšne propadle misije, kot je bila misija v Afganistanu, ki je popolnoma nasedla misija, kamor smo pa vrgli vsi skupaj ogromno denarja tako za orožje kot seveda za naše ljudi tam. In kam je to šlo? V zraku, po domače povedano. Kar kupujemo, bo šlo čez toliko in toliko let za staro železo. Ampak ne, tukaj 780 milijonov ni problem in to so hude cifre, kadar imamo v mislih državo državo nekih takih dimenzij, kot je Slovenija, ki v bistvu ni velika država. Potem 900 milijonov evrov za dodatke, ki se v veliki meri iztekajo v žepe preplačanih zdravnikov dvoživk, tudi o tem smo ogromno besed zgubili v tem državnem zboru, ampak premakne se pa nič ne na boljše. Nihče ne vidi, kakšna družbena škoda je to in kaj vse bi se dalo narediti bolj racionalno in predvsem v dobro, v javno dobro, v dobro ljudi. Davčni odpustki za najbolje plačane pa, kot sem povedala, bodo državo v kratkem oklestili kar za 800 milijonov evrov letno. 800 milijonov evrov letno. Zakaj? Zato, ker se je to odločila ta vlada. Skratka, gre za kup nepotrebnih in skrajno potratnih izdatkov in dejansko, lahko rečem, škandaloznih odpustkov. Ampak, ko se mi ozremo naokrog po neki realnosti, ne moremo mimo nekih stisk in dejanskih potreb ljudi, ki celo po cela desetletja kličejo po pomoči. Torej, hočem povedati, to ne leti samo na to vlado – da se razumemo! Govorim o tem, da bi morali v parlamentu in da bi morale vse vlade Republike Slovenije imeti pred očmi realno stiske ljudi, realne potrebe ljudi, sploh, ko gre za leta ali pa desetletja obupanih klicev na pomoč. In zdaj bom prišla k primeru Anhovo. Vem, da zadnje dneve poslušamo ves čas o Anhovem, ampak poslušamo upravičeno Zakaj Anhovo? Poglejte, gre za okoljsko skrajno degradirano in obremenjeno območje še iz časov prejšnje države, kjer je bil problem azbest. ta kraj vedno znova in še zmeraj in še bolj kot nekoč plačuje velik krvni davek zaradi industrijskega onesnaževanja z azbestom – zdaj s sosežigom –, kjer tudi ni posluha za to, da bi se vsaj standardi za sežigalnice in sosežigalnice izenačili in bi se s tem vsaj čuvalo, vsaj malo čuvalo zdravje ljudi, da ne omenjam tega, da se sosežigajo odpadki, ki prihajajo iz Italije, da je trikrat več sosežiga v Anhovem, kot recimo v celjski sežigalnici. Tako so to res hude obremenitve tako za okolje kot za zdravje ljudi. za nameček pa prebivalce Anhovega ogroža tudi to, da voda, ki teče iz njihovih pip, enostavno ni primerna za pitje. In čeprav prebivalci Anhovega, Občine Kanal ob Soči in srednje doline Soče, kot sem rekla, že dobesedno desetletja opozarjajo na svojo stisko, na te zdravstvene in okoljske težave – kot rečeno, nekoč je bil to azbest, danes pa sosežig in onesnažena pitna voda–, ampak so zmeraj znova preslišani. In kaj se je zgodilo letos poleti? Seveda se ni zgodilo nič takega, kar bi bilo nekaj povsem novega ali pa nepričakovanega. Pač, Anhovo je doletela poleg vseh tegob, še ena okoljska nesreča, in sicer do incidenta je prišlo 24. julija zjutraj, ko je zaradi napake pri obratovanju industrijske čistilne naprave družbe Eternit odpadna voda odtekla v vodovodno omrežje zaradi onesnaženja vode je bilo resno ogroženo zdravje prebivalk in prebivalcev in so ostali dobesedno brez pitne vode, ki jim navsezadnje pripada; vsem nam pripada, je z ustavo opredeljeno, da nam pripada. V tem proračunu, za leto 2022 in 2023 je pač treba prisluhniti takšnim zgodbam, takšnim realnim situacijam, ne pa, da se z lahkoto razmetavamo: toliko davčnih odpustkov tam, pa toliko orožja tu, pa to orožje se kar sproti draži, kot vidimo, tako da se ti načrti sproti podirajo, te razne finančne strukture. Tu pa ne slišimo preprostega klica na pomoč, ki bi državo stal v dveh letih vsega skupaj milijon 200 tisoč evrov. Se pravi, v proračunskem letu 2023 konkretno 700 tisoč evrov in teh 700 tisoč evrov, spoštovane in spoštovani, je treba zagotoviti v tako megalomanskem proračunu, kjer je prostora za vse živo, za marsikaj, kar v resnici ni potrebno, kaj šele da bi bila prioriteta. Prioriteta morajo biti naši ljudje, kjerkoli že so, ali je to Anhovo ali je to kjerkoli v Sloveniji. Ljudje, njihove stiske in njihove potrebe. Zato smo tukaj, konec koncev. In da nadaljujem, trenutno tisoč sto ljudi uporablja torej to vodo – ki kaj? –, ki teče skozi ta industrijski objekt Salonit Anhovo in seveda prihaja do teh vdorov industrijskih odpadnih vod v to, kar ljudje potem dobijo skozi pipo, ko jo odprejo doma, po domače povedano. Za nameček to vodo črpajo iz Soče. V Sočo se izliva Idrijca in v Idrijco se na letni ravni zmeče, spusti, če samo pogledamo živo srebro, 150 ton živega srebra in lahko si predstavljamo, kakšna obremenitev je to za zdravje ljudi. Spoštovani, poglejte! Ali lahko, predsednica, opozorite kolege, ki se norca delajo, ko opisujem nek realen problem, zakaj je potrebno v tem proračunu prisluhniti ljudem? Oni se norca delajo iz tega. Kolegi iz SDS. Njim je to smešno, ker ne živijo tam. In to se tiče proračuna, spoštovani, to ni kar neko govorjenje v prazno. Tiče se konkretno 700 tisoč evrov v letu 2023 in 500 tisoč evrov v letu 2022, kar mi, v opoziciji predlagamo z amandmajem. Zato mislim, da je prav, da to tako dolgo poudarjamo, da boste razumeli, da je življenje sestavljeno iz teh malih, na videz malih zgodb, ne pa iz teh vaših velikih planov, na koncu pa vsega skupaj ničesar ali pa sama potrata. Treba Treba je zagotoviti tem ljudem, da se jih priklopi na javno vodovodno omrežje Mrzlek, da torej se ne meša več njihova pitna voda z industrijskimi odplakami; se pravi, da je njihova pitna voda speljana skozi privatno firmo Salonit Anhovo. To enostavno ne gre in to vas resnično prosim, da se ne obnašate tako nonšalantno do tega. To bi morali vsi podpreti. Tu sploh ni debate. Enostavno ni debate!

Lep pozdrav. Hvala za besedo, podpredsednica. Lep pozdrav vsem kolegom in kolegicam! V teh dneh smo že slišali ogromno nekih stvari, kar se tiče proračunov, in danes govorimo o proračunu za leto 2023, za katerega vemo, da je nerealen in se bo tudi slej kot prej tudi zgodil nov predlog oziroma sam rebalans proračuna. Proračun 2023 temelji na določenih predpostavkah in ocena Umarja, ki se bodo definitivno še korigirale. Te predpostavke so jesenske napovedi Umarja, ki za leto 2021 napoveduje 6,1-odstotno rast, za 2022, 4,7- in pa za leto 2023, 3,3-odstotno rast. Upamo lahko le, da bodo te stopnje rasti ostale vsaj v teh odstotkih, glede na to, da se še vedno epidemija ni končala in da številke okuženih eksponentno naraščajo. Kar me skrbi pri pripravi proračunov in na kar opozarja tudi Fiskalni svet, je tudi to, vemo, da so proračuni narejeni na podlagi prejšnjih predlogov proračunov, nenazadnje tudi zaključnega računa, in že, če pogledamo pri samem rebalansu za leto 2020, je bila raven odhodkov državnega proračuna postavljena nerealistično visoko, in glede na to, da so projekcije za leto 2021 in 2022 narejene na tej osnovi, se ta visoka raven odhodkov enostavno preslikava kar vse naslednje proračune. Predvsem je to pač tudi eden dodaten razlog in precejšnje tveganje za neracionalno javno porabo, za prekomerno trošenje, s tem posledično dolgoročno poslabšanje javnih financ in pa seveda na koncu zadolževanje in pa povišanje javnega dolga. Vsi vemo, da je, ko nekomu nekaj daš, ponavadi to tudi težko vzeti. Ko režeš, se vedno ljudje potem tudi upirajo, zato bo zelo težko. Namreč, eden izmed razlogov, s katerim naj bi se izdatki v letu 2023 nižali, so tudi po besedah ministra, se pravi nižje plače, kar pomeni, ker ne bo več toliko covid dodatkov. Vendar težko, vemo, da se je samo od marca 2020 do zdaj porabilo skorajda milijardo evrov za dodatke v zdravstvu. Pa da ni pomote, da ne bo pomote, seveda si jih zaslužijo vsi, vendar vemo pa, kako so se ti dodatki razdeljevali in kdo so jih dobili. Ravno tisti, ki bi si jih najbolj zaslužili, to so medicinske sestre, so jih dobile najmanj. Vsled tega so medicinske sestre tudi odhajale, nenazadnje odhajale delat tudi v McDonald's. Danes trenutno pa imamo težave s tem kadrom. Tako težko rečem … Poleg tega so se zgodile določena povišanja plač v zdravstvu in socialnem varstvu. Tako težko predvidevam, da bojo v letu 2023 nižji izdatki za plače.

da bo gospodarska situacija tako dobra, da ne bo potrebno, in tudi da ne bo več covida, da ne bo potrebno v takem obsegu intervenirati na podlagi socialnih transferjev. In naslednje tudi znižanje materialnih stroškov, kar se tiče samega covida, to pa seveda verjamem, da če ne bo covida, da bodo nižji stroški. S S takim pripravljanjem proračunov, kot jih je Vlada pripeljala v Državni zbor, ob tako optimističnih številkah na strani odhodkov, ko poslušamo koalicijo in tudi samega ministra, kako si lahko vse pravzaprav privoščimo z dejstvom, da je denar poceni, da se zadolžujemo po negativni obrestni meri in tako naprej, smo si na podlagi tega – ste si – tudi odhodke tako dobrodušno nastavili. Na drugi strani, na strani prihodkov pa v bistvu imamo pa zelo malo virov, ki bojo prinesli prihodke v Državni zbor, ampak te prihodke trenutno v večji meri zagotavljamo z zadolževanjem. tukaj se definitivno postavlja vprašanje, kako bomo v bodoče servisirali javni dolg. Nihče ne osporava, da v letu 2020, ko se je pojavila covid kriza, niso bili potrebni ukrepi, ki smo jih sprejeli preko devetih PKP. Vsi ti ukrepi so bili sprejeti več ali manj na podlagi preslikanih ukrepov po priporočilih Evropske komisije. Vse države so na ta način sprejemale zakone in vse države trenutno v Evropski uniji so intervenirale in se zadolževale. Res, to je vse res. Vendar, v Sloveniji Sloveniji je v času covida najhitreje narastel javni dolg. To je zaskrbljujoče, kljub temu da je tako lahkotno poslušati, da javni dolg ni problematičen, da to za Slovenijo ne predstavlja kakšnih posebnih težav.

Vlada bi morala prinesti v Državni zbor rebalans, ampak ga ni, ker pravi, da ima za to pravno podlago oziroma da se je spremenila samo ena ena postavka, in to je covid postavka. Vendar mi moramo vedeti, da samo za leto 2021 je že, mislim, da je zadnja številka preko 30 prerazporeditev s te covid postavke, za katere mi enostavno ne vemo, za kaj ta vlada troši, in isto si boste očitno tudi z ZIPRS-om, ki ga bomo verjetno obravnavali danes in sprejemali jutri, ponovno izglasovali pravico prerazporeditve brez vednosti Državnega zbora. To ponovno pomeni neracionalno trošenje, netransparentnost in vse mimo Državnega zbora. Predlog proračuna je Vlada pospremila tudi z oceno, da gre za optimistično in razvojno naravnanost proračuna s poudarkom na zgodovinsko visokih investicijah. Nihče ne osporava ali pa problematizira investicij. Tudi jaz osebno jih ne, ker vemo, da javne investicije kratkoročno pomembno prispevajo k zagonu gospodarstva, dolgoročno pa k dvigu odpornost in povečanju gospodarskega potenciala. Vendar pa vsi opozarjamo na to, da je predvsem pomembno le to, če so ustrezno usmerjene in pa učinkovito izvedene. Namreč, določene gradbene stvari, kot so krožišča, ceste po raznih občinah, to pač niso investicije v razvojnem smislu in razvojnem preboju Slovenije, o čemer ves čas govorite, da so to investicije, ki bodo v bodoče prinašale dodano vrednost. Vemo, da imamo ogromen potencial črpanja sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost, kjer naj bi bile investicije, vendar, ja, govorimo o investicijah o zelenem, digitalnem preboju, o investicijah, ki bodo prinašale v prihodnjih letih dodano vrednost. Res je, da je Evropska komisija naš Načrt za okrevanje in odpornost že potrdila, vendar to ne pomeni, da je ta načrt tudi kvaliteten in dober za Slovenijo. Namreč, vemo, kako se je ta Načrt za okrevanje in odpornost tudi pripravljal. Dolgo časa je bil v tajnosti, da ga splošna javnost niti ni videla in tudi ni bila vključena ne stroka, univerze

in da se pričakuje gospodarska rast, še vedno predvideva velik proračunski manko v višini 1,6 milijarde. Če pogledamo samo letos, recimo, ob 6-odstotni gospodarski rasti bomo imeli enak primanjkljaj kot lani, ko so bili javnofinančni prihodki bistveno manjši. To pač res kaže, da proračuni niso razvojno niso razvojno naravnani in predvsem v res iskrenem namenu zmanjševanja javnega dolga. Kar se tiče javnega dolga, sem že povedala, da me skrbi v bodoče servisiranje tega dolga. Namreč, v letu 2019 smo imeli javni dolg 29,8 milijard, leta 2022 naj bi bil javni dolg 44 milijard. Samo v štirih letih se bo javni dolg povečal za 15 milijard. milijard. Govorimo res o ogromnih številkah in to za Slovenijo ni majhna številka. In to, da se minister hvali ali pravi, da je javni dolg še vedno pod povprečjem Evropske monetarne unije, je v relativnem odstotku na BDP mogoče že res. Vendar večkrat je bilo že v teh dneh slišati, da je bila Slovenija tudi leta 2013, ko je bil javni dolg 45 odstotkov BDP, tik pred bankrotom. To zdaj niso neke floskule in neke opozicijske mantre, ampak dejstvo je, da za majhne države, kot je Slovenija, je še toliko bolj pomembno, kakšen javni dolg ima. Predvsem pa je pomembna, ne toliko kot višina javnega dolga, struktura javnega dolga. Slovenija vemo, da je večji del zadolžena na tujem trgu. To ni isto kot sta, recimo, ne vem, Japonska, Amerika, ki sta večinoma zadolženi na notranjem trgu, ki se lahko drugače pogaja s svojimi dolžniki kot mi, ko nam tuji investitorji in tudi tuje valute odkupujejo naše obveznice. Po eni strani je tudi dejstvo, kako primeren je, kako visok je javni dolg, pravzaprav ocenjujejo tudi finančni trgi. Trenutno v času te krize, covid krize, so v bistvu vsi investitorji ali pa finančni trgi zadovoljni. Zato, ker vedo, da vse obveznice, ki pridejo na trg, jih trenutno več ali manj vse odkupi Evropska centralna banka in s tem se pač drži tudi cena zadolževanja za vse evropske države na več ali manj istem nivoju. In to, da se mi zadolžujemo poceni, po negativni obrestni meri, trenutno to ni neka naša posebna sposobnost. Namreč tudi Grčija, pa vemo, da ima skoraj 200 odstotkov na BDP visok javni dolg, tudi Grčija se je zadolževala po negativni obrestni meri. Poleg tega v tem času covid krize nobena država ni izgubila bonitetne ocene. Je pa zelo odvisno, kako, v kakšnem stanju javnih financ bomo prišli iz te krize, to je pa zelo pomembno. In z visokim javnim dolgom, ko bomo imeli mi težave, takrat Slovenija ne bo problem Evropske unije, ampak težave Slovenije bodo problemi Slovenije. V primeru, če bi imela pa, ne vem, neka Italija težave, bo pa problem Evropske unije in Italije. Zato je toliko bolj pomembno, da smo pri zadolževanju previdni, predvsem pa, če se že zadolžujemo, da se zadolžujemo zares za stvari, za investicije, ki bodo v bodoče prinašale dodano vrednost, ne pa pač za tekoče izdatke. Vemo, da pri nas tekoči izdatki nesorazmerno rastejo in že do zdaj je bil proračun obremenjen z najmanj 95 odstotkov vseh zakonskih obveznosti, ki jih mora država poravnavati. S takim porastom tekočih izdatkov smo mi pač že preko 100 odstotkov in po tej projekciji pač naši proračuni še kar lep čas ne morejo biti pozitivni. In če tako pogledamo, se bomo morali še nekaj časa zadolževati, razen, ne vem, če bomo začeli jemati tudi kakšne pridobljene pravice. pravice. Kot sem že omenila, da je predvsem pomembno, da je vprašanje, kaj bo takrat, ko bomo zopet odvisni od lastne bonitete in ko se ne bomo mogli več zanesti na odkupe obveznic Evropske centralne banke, vemo, da slej ko prej se bodo ti odkupi zmanjševali in končali, poleg tega se bo tudi obrestna mera počasi višala in takrat se bo pokazalo, kako kvalitetne, kako zdrave in kako robustne javne finance imamo v Sloveniji. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Ugotavljam, da ja. Prosim za prijavo. Postopek teče.

dotaknila samo še nekaterih amandmajev, zato ker mislim, da je naša predsednica Alenka Bratušek in kolegi Rajh, Bandelli in Starović že zelo veliko povedali o tem, kaj nas pri tem proračunu na splošno moti in kje so naši glavni pomisleki. Tudi jaz osebno razumem, da smo bili v tej državi soočeni z neko posebno situacijo s koronakrizo, ki je presenetila ne samo našo državo, ampak ves svet, razumem, da je bilo treba odreagirati na hitro, ampak ne razumem pa, da se delajo neke stvari brez nekega dolgoročnega premisleka, kaj za to državo to pomeni v prihodnje. Ne glede na to, kakšna vlada bo, čigava vlada, to je naša skupna država in ko se sprejemajo neke odločitve, tudi o tem, koliko se zadolžiti – več kot 40 milijard bo znašal javni dolg konec leta 2021, 4 milijarde, pardon –, mislim, da je to nekaj, kar bi nas moralo vse skrbeti. Za amandmaje, ki smo jih pa v SAB včeraj sopodpisali, bi se pa skoncentrirala samo na par stvari, drugo so kolegi že predstavili, in sicer tudi v letu 2023 mislimo, da je potrebno posebno pozornost nameniti duševnemu zdravju otrok in odraslih. Duševno zdravje je nekaj, kar se je v zadnjih dveh letih kot posledica koronakrize izkazalo kot zelo, zelo pereče vprašanje. Veliko smo v Državnem zboru govorili o tem, kakšne posledice na mlade, na otroke in na mladostnike ima celotna kriza, zlasti pa tisto obdobje, ko niso hodili v šolo, enako pa velja – in to sporočajo strokovnjaki, to ni zraslo na betici kakšnega politika – tudi za odrasle. Jaz sem pretresena, pred dvema dnevoma bila seznanjena, da je tudi na srednji šoli, kjer je moj sin, ponovno si vzelo življenje eno mlado dekle, 4. letnik srednje šole, in ko sem govorila s predstojnico Oddelka za otroško psihiatrijo, je povedala, da je teh problemov v zadnjih letih bistveno, bistveno več. V zadnjih dveh letih se je bistveno povečala ne samo samomorilnost, o čemer zdaj govorim, ampak tudi različne oblike depresije, samokaznovalnega vedenja, destruktivnega vedenja, nasilnega vedenja in tako naprej. Zato Zato se mi zdi, da bi kot država, če se hočemo izogniti velikim težavam, morali temu nameniti ustrezno pozornost. Na vse poslanske skupine, ne samo na poslansko skupino Alenke Bratušek, so se obrnili predstavniki tega Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pripravili amandmaje, ki smo jih mi vložili, in tudi opozorili na Resolucijo nacionalnega programa duševnega zdravja, ki predvideva en kup ukrepov, ki bi jih bilo potrebno implementirati. Tukaj imate dva amandmaja, za katere bi mi v SAB lepo prosili, da se uveljavita. S prvim amandmajem se namenjajo dodatna sredstva v višini 500 tisoč evrov v letu 2023, in sicer na programu 17.06, gre za Akcijski načrt Nacionalnega programa duševnega zdravja od leta 2021 do 2023, za program krepitve duševnega zdravja, preprečevanje razvoja težav v duševnem zdravju, zgodnjih intervencij ter psihosocialne podpore pri ranljivih posameznikih in skupinah s težavami v duševnem zdravju. Skratka, dodatna sredstva za to področje, kjer bodo potrebni dodatni strokovnjaki in dodatni napori, da se to področje reši. Pod ta sredstva, recimo, sodijo tudi nekateri že prepoznavni programi, ki jih bo treba še okrepiti, recimo, ta telefon za mladostnike TOM, kjer poročajo o izrazitem porastu povpraševanja po njihovih storitvah. Spremenila se je tudi vsebina problematike, zaradi katere mladostniki kličejo, in veliko te spremenjene problematike je vezano prav na težave, ki so povezane s tem specifičnim obdobjem koronavirusa, ko se mladi ne morejo družiti normalno, ko so jim nekatere aktivnosti zelo otežene, ko se v nekih medvrstniških odnosih ne morejo sprostiti in, recimo, deliti svoje stiske in tako naprej. Če so bili pred epidemijo klici namenjeni medvrstniškim odnosom ljubezni, spolnosti in tako naprej, pišejo v tej prošnji za sprejem amandmaja, sedaj prevladujejo klici zaradi nerazumevanja v družini, zaradi nasilja v družini in med vrstniki, samomorilnih mislih in samopoškodovanega vedenja. Enako, kar govorim za mladostnike, velja tudi za starejše, vključno sem štejemo tudi že študentje, kjer se opaža porast tesnobnih motenj, depresije, stresa, stisk zaradi problemov z eksistenčno situacijo, osamljenostjo in tako naprej. Tako bi tukaj bila nujna ta intervencija v obliki denarja, da bi se lahko to področje okrepilo in da bi lahko v v prihodnosti oddelali, tako kot je treba, strokovnjaki in da bi se strokovnjaki še okrepili. Drugi program je 820 tisoč, tudi pri uporabniku 2711, Ministrstvo za zdravje, se v okviru politike Zdravstveno varstvo v okviru glavnega programa 1706 Program javnega zdravja poveča podprogram 170601 Naloge javnega zdravja. To je pa, če preberem, »z amandmajem so namenjena dodatna sredstva v višini 820 tisoč evrov za izvajanje javne službe v okviru NIJZ za opravljanje implementacije Nacionalnega programa duševnega zdravja« in potem je v amandmaju detajlno zapisano, kaj vse pod ta program spada. Drugi amandma, na katerega bi rada opozorila, je pa amandma, ki pokriva isto področje oziroma dva amandmaja, ampak spada pod Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in sicer se pri uporabniku 330, Ministrstvo za izobraževanje, v okviru politike 19 Izobraževanje in šport v okviru glavnega programa 1901 poveča podprogram 190102 Odporne aktivnosti na področju izobraževanja in športa v vrednosti 500 tisoč evrov, in sicer za vzgojno-izobraževalno delo, to je pa za te razne strokovne delavce in druge svetovalce, zato da bodo v okviru osnovnih in srednjih šol pravočasno lahko zasledili te mlade, ki so v stiski, in jim pomagali in jih obrnili na strokovnjake, o katerem sem govorila prej. Teh 500 tisoč je konkretno namenjenih za izobraževanje svetovalnih delavcev in ravnatelje za področje krepitve in podpore duševnemu zdravju v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter za izobraževanje razrednikov na področju kompetenc za vodenje razredov v smeri krepitve duševnega zdravja učencev in dijakov. Govorila eno svetovalko na tem področju in povedala je, kako je tukaj potrebno, ne samo da imajo na šoli enega svetovalca, ki je o tem podučen, ampak kako je potrebno v tej situaciji širše izobraziti zaposlene, tudi učitelje, ki so potem razredniki, da se bodo na razrednih urah pogovarjali z otroki o teh stiskah in jim že tam pomagali oziroma jim že tam dali vedeti, da so na voljo različne oblike pomoči, ki se jih lahko poslužijo. Potem, zelo podobno, je še drugi amandma pri tem istem uporabniku 7 milijonov 500 tisoč. Tukaj ta dodatna sredstva prav za dodatne zaposlitve svetovalnih delavcev v osnovnih šolah. Tako je namen moje razprave res še enkrat poudariti, kako pomembno je to področje. Jaz vem, da je v tej državi zelo popularno graditi ceste in krožišča in tako naprej, ampak če bomo mi imeli čez nekaj let psihično poškodovane posameznike, jih bo morda doživljenjsko zaznamovalo to obdobje korone in te stiske, s katerimi se soočajo, zna imeti naš zdravstveni sistem in celotni sistem velike, velike težave, ki bi jih lahko s temi programi preprečili. Za konec samo še en amandma, to je pa pravzaprav več amandmajev, namenjenih za mediacije. mediacije. Kot veste, sem že dolga leta podpornica mediacij; mediacije, postopka sporazumnega reševanja sporov, kjer si dve stranki v sporu s pomočjo mediacije prizadevata, da bi našli skupno rešitev. Mediacije so se v zadnjih letih precej uveljavile, so se precej razširile in imajo izjemne pozitivne lastnosti. Če pustim možnost tistega, ki je v sporu, da sam sooblikuje rešitev in postopek, v katerem bo do te rešitve prišlo, kar se mi itak zdi najbolj pomembno, bi morda poudarila tukaj pluse, ki jih ima od mediacije država. V vseh programih mediacij, ki se v Sloveniji izvajajo na sodiščih, kajti tukaj imamo podatke, se 30 odstotkov strank, ki jim je ponujena mediacija, odloči za mediacijo. Se pravi v eni tretjini zadev, kjer je mediacija ljudem ponujena, ki že imajo spor na sodišču, dasta obe stranki soglasje. Od te ene tretjine zadev se 50 odstotkov – gledano v povprečju, že vsa leta je ta odstotek od 48 do 52 – mediacij konča s poravnavo; se pravi, stranke se dogovorijo o rešitvi. Kaj to pomeni za državo? To za državo pomeni, da ni sojenja v tej zadevi; se pravi, ni glavne obravnave, ni sklicevanja glavnih obravnav, ni vabljenja prič, ni vabljenja strank, ni dela na glavni obravnavi, kjer dela sodnik, ni dela zapisničarke, ni dela vpisničarjev, ki to urejajo, ni več dni in mesecev postopka, na katerem se te glavne obravnave opravljajo. In potem za sodnika ni pisanja sodbe. Ker je sporazumno končan spor, ni pritožbe na višje sodišče; se pravi, razbremenimo višja sodišča. Ker ni odločanja na višjem sodišču, ni vrnitve v ponovno sojenje, kar znova znova obremenjuje prvostopenjskega sodišča. Ker ni odločanja na višjem sodišču, ni dela za višje sodnike, vpisničarke in zapisnikarje na višjem sodišču. Ni izvršilnih postopkov v teh zadevah, ker se ljudje dogovorijo. Prihranki so enormni. Ne glede na to, da na to vseskozi opozarjam, se stalno manjšajo sredstva za mediacije. Še posebni problem so mediacije v družinskih zadevah – to ni problem tega proračuna –, ki se že nekaj let namesto iz proračuna krijejo iz evropskih sredstev. Tam gre še pa posebej za otroke, za odnose v družini, za korist otroka in tako naprej. Skratka, nismo znali drugače, kot da smo pri posameznih sodiščih, ki izvajajo pridružene programe mediacij, predvideli dodatna sredstva. To so minimalna sredstva, po 5 tisoč evrov, ki pa lahko glede na to, kako nizka je cena mediatorja, pomenijo kar nekaj uspešnih mediacij. Zato vas seveda prosim,

Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! V proračunu za leto 2023 je mogoče razbrati proračunsko strategijo, ki ob pričakovanem postepidemijskem konjunkturnem pojemanju postavlja kot svojo Arhimedovo točko postopno finančno konsolidacijo. Fiskalna politika se je pri nas na Slovenskem znašla v središču politične razprave. Konsolidacija, postopna konsolidacija javnih financ po izrazitem epidemijskem šoku je kajpada potrebna. Ne strinjamo pa se glede vrstnega reda in kombinacije ukrepov, ki jih je pri tem potrebno izvesti. Tukaj imamo zelo različne poglede. Temeljni problem pa ostaja, kako s fiskalno in drugimi politikami spodbujati gospodarsko rast, povečevati konkurenčnost in ohranjati socialno vzdržnost. Tu je kajpada potrebno dodati še odpravljanje posledic, ki jih je povzročila epidemija. Tu ne gre zgolj za tehnično, ampak gre tudi za vsebinsko razreševanje problemov. Logika politično-ekonomskih ciklov je neizprosna. Zakonodajna in izvršna veja oblasti morata začeti s kratkoročnimi ukrepi. Glede tega mislim, da se strinjamo, da se kratkoročni ukrepi sproti izvajajo, hkrati pa je potrebna tudi konsistentna zastavitev srednjeročnih in dolgoročnih strukturnih reform. Na področju javnih financ vladajo trenutno izrazito nestalne in nestabilne razmere. Te razmere so omejitveni dejavnik, zato moramo politiki in načrtovalci kakršnihkoli reform paziti zlasti na časovno komponento. Kratkoročnih težav se ne da razreševati s strukturnimi reformami, ki delujejo na srednji ali pa na dolgi rok. Ne moremo z zdravstveno ali pa pokojninsko reformo reševati trenutnih proračunskih težav, ravno tako, denimo, reforma javne uprave in racionalizacija stroškov javnega sektorja zahtevata predvsem dober javni menedžment in čas strukturnega prilagajanja. Vlada si z vidika vodenja ekonomskih politik ne sme zadati prevelikega števila ciljev glede na število razpoložljivih inštrumentov in glede na število možnosti ukrepanja zato, da se izogne zanki vodenja ekonomskih politik, kjer njihovi učinki ne pridejo sočasno z ukrepi in zlasti sočasno z njihovimi stroški. Usklajevanje javnih prihodkov in odhodkov je najpomembnejša naloga proračunske politike v posameznem proračunskem letu in seveda nič drugače ni za leto 2023. Mislim, da gre pri predlaganem proračunu za leto 2023 za nekoliko specifično slovensko približevanje dveh konceptov države – regulatorne države in razvojne države. Koncept regulatorne države prevladuje v ekonomskem in v intelektualnem prostoru. Utemeljen je na tradiciji neoklasične ekonomske šole. V skladu z njenimi nauki mora država zagotoviti pravni in regulatorni ambient, v katerem bo lahko svobodno tržišče neovirano realiziralo svoj razvojni potencial. V radikalni interpretaciji tega koncepta je država samo motnja v razvoju in manjša, kot je, hitreje se bo razvijala. V slovenskem vsakdanu se je ta koncept prepoznaval, poudarjam predvsem na preteklik, se je ta koncept prepoznaval skozi insistiranje, da so vsi gospodarski problemi vezani za slabo poslovno okolje, za slabo delo institucij, za visoko stopnjo korupcije in defekte na področju vladavine prava. Nasprotni koncept regulatorni državi je razvojna država. V tem konceptu igra država aktivno vlogo v industrijski politiki in pri restrukturiranju ekonomskega prostora. To pomeni, da država neposredno intervenira, vpliva na tržne procese in jih usmerja na pot, ki bi morala pospešiti gospodarski razvoj. Ta koncept so tranzicijske države, kamor je seveda spadala tudi Slovenija, v veliki meri zapustile. Pojasnjeno je bilo, da je bil kompromitiran v socialističnem obdobju. Danes vidimo, da so se pogledi na Slovenskem glede tega kar korenito spremenili. Prav tako bi naj izkušnje kazale, da je gospodarskega razvoja ali popolnoma nesmiselno ali pa inferiorno glede na prednosti, ki jih prinaša neovirano delovanje tržnih sil. V tej dihotomiji med regulatorno in razvojno državo pa obstajata vsaj dva problema. Prvi problem je povezan z dejstvom, da gre za vsiljevanje umetne delitve in razdvajanja integralnih funkcij države. Razvojna država ne izključuje regulatornih segmentov, vsaka država, vključujoč razvojno, bi morala biti istočasno tudi regulatorna. Brez regulatornih institucij se tudi razvojna funkcija države ne more ustrezno uresničiti. Po drugi strani pa v konceptu regulativne države ni prostora za njeno aktivno razvojno vlogo, ker bi naj ta vloga bila prepuščena tržišču. Lahko si samo predstavljamo, kako bi to izgledalo v slovenski praksi od marca 2020, če bi vse skupaj prepuščali zgolj tržišču. Gospodarska zgodovina jasno izkazuje, da so vse razvite države prehajale skozi dolga, tudi nekaj stoletna obdobja, v katerih je bila aktivna vloga države ključna za njihov razvoj. Tak razvoj je bil podprt z močnimi državnimi intervencijami na nivoju in v obsegu, ki ga je dopuščal zgodovinski trenutek. Mi smo danes v zgodovinskem trenutku, sprejemamo proračun za leto 2023, v kakšnem ta država še ni bila glede stanja svojih javnih financ. pri gospodarskem razvoju so bile najuspešnejše ravno države, ki so upravljale s svojim razvojem in ga niso prepuščale samo tržnim zakonitostim. Ni pa enotnega recepta za razvoj, obstajajo pa skupne komponente gospodarskega uspeha. Vsi uspešni modeli temeljijo na integriranosti v svetovno ekonomijo, v veliki gibljivosti delovne sile, v visoki stopnji varčevanja in visoki stopnji investicij. V razvoju gospodarstva, v razvoju državne ekonomije, imajo pomembno vlogo aktivne in pragmatične vlade, ki so posvečene ekonomskemu razvoju, predvsem pa vlade, ki so pripravljene razumno eksperimentirati. Splošni del predlaganega proračuna za leto 2023 kaže, da država načrtuje za 11 milijard in 842 milijonov evrov prihodkov in 13 milijard in 360 milijonov evrov odhodkov. Če pogledamo najprej prihodkovno strukturo, se pravi, teh 11 milijard in 842 milijonov evrov, potem lahko ugotovimo, da davčni prihodki tvorijo 9 milijard in 698 milijonov evrov, kar skupaj pomeni 81,90 odstotka celotnih prihodkov. Se pravi, samo davčni prihodki pomenijo več kot štiri petine vseh prihodkov državnega proračuna. Po velikosti so druga prejeta sredstva iz držav Evropske unije in drugih držav z 12,3 odstotka, milijardo in 455 milijonov, tretji so po velikosti nedavčni prihodki s 4,5 odstotka, četrti kapitalski prihodki z dobrim odstotkom, prejete donacije in transferni prihodki pa skupaj tvorijo dobro desetinko odstotka. Torej, davčni prihodki so v strukturi celotnih prihodkov proračuna odločilni, je pa res, da so znotraj davčnih prihodkov štiri davčne vrste, ki tvorijo pravzaprav nekaj manj kot 74 odstotkov celotnih prihodkov. To se pravi dohodnina, davek od dohodkov pravnih oseb, davek na dodano vrednost in trošarine. Jaz mislim, gospe in gospodje, da je to ključno poudariti, neodvisno od tega, kdo bo v Sloveniji v bodoče upravljal izvršno oblast, in neodvisno od tega, kakšne ideje bo imel v zvezi z davčno politiko države. Če pogledamo načrtovano strukturo davčnih prihodkov v letu 2023, so stvari nedvoumne. Davek na dodano vrednost predstavlja 37 odstotkov vseh prihodkov. Druga po velikosti je dohodnina, dobrih 15 odstotkov, tretje so trošarine 12 in pol odstotka in četrti je davek od dohodkov pravnih oseb, nekaj manj kot 10 odstotkov. To je potrebno poudariti predvsem zavoljo tega, ker bi kakršnokoli poseganje v velikost bodočih prihodkov na teh štirih davčnih vrstah lahko izrazito okrnilo prihodkovno zmožnost državnega proračuna. Na drugi strani bi to lahko tudi povečalo, v kolikor bi se prihodki zmanjševali, proračunski primanjkljaj in tukaj je potrebno biti previden, zlasti zaradi tega, ker se je v Sloveniji uveljavilo prepričanje, da je trenutno trenutna velikost davčnih prihodkov že na takšni meri, da jo je možno začeti postopno reducirati. To preprosto ne drži. V Sloveniji v fiskalni politiki moramo na prihodkovni strani paziti predvsem na to, da bomo prihodke sprotno povečevali, ne pa, da jih bomo z lastnimi potezami zniževali. To preprosto, ne samo dolgoročno, to tudi kratkoročno ne vzdrži, če si ne želimo sami sebi še dodatno povzročati težave. Dovolj težav nam je povzročil tako ali tako že virus. Na odhodkovni strani proračuna je, kakor rečeno, predvidenih odhodkov 13 milijard in 360 milijonov evrov. Tu pa mislim, da gre za debato, ki bi jo kazalo vzpostaviti zdaj, ker gre namreč za proračun, ki se bo začel izvrševati šele čez dobro leto in mesec dni, ko bi bilo dobro pogledati, ali smo v Sloveniji pripravljeni tudi zmanjševati proračunske odhodke. smo oba proračuna, tako predlog sprememb za 2022. leto in proračun za 2023. leto, obravnavali na matičnem delovnem telesu na Odboru za finance, kateremu predsedujem, in v vseh teh, skoraj petnajstih urah razprav, nisem zasledil niti ene razprave, kjer bi kdorkoli od poslank ali pa poslancev govoril o tem, kako zmanjšati predvidene odhodke, tudi v kontekstu povečanega javnega dolga ali pa, tako kot nekateri pravijo, popolnoma nesprejemljivega, nesprejemljivo visokega proračunskega primanjkljaja, načrtovanega tudi za 2023. leto. Če mi pogledamo po programski strukturi odhodkov proračuna za leto 2023, potem so jasne zadeve, ki so primerljive s tem, kar se določa za leto 2022, z nekaterimi minimalnimi odstopanji. največ odhodkov bo državni proračun namenil politiki Izobraževanje in šport 2 milijardi in 173 milijonov evrov.

Na tretjem mestu pa so Investicije v promet in prometno infrastrukturo – milijarda in 239 milijonov evrov. Mi imamo tukaj seveda še tudi izredno visoke obveznosti sofinanciranja pokojninske blagajne, ki so za leto 2023 predvidene v višini milijarda in 176 milijonov evrov, tukaj gre tako ali tako za z zakonom prevzete obveznosti, ki se iz leta v leto gibljejo približno v enakem obsegu. Nekoliko nižje, pod milijardo odhodkov, je politika Obramba in zaščita – 818 milijonov evrov, potem pa si sledijo notranje zadeve in varnost – 570 milijonov, kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in prehrana – 575 milijonov in pa znanost in informacijska družba, malo manj kot 500 milijonov – 489. Namenoma Namenoma govorim o tistih politikah, ki so odhodkovno najbolj intenzivne, zato ker želim prikazati težavo, ki se kaže, na kateri politiki, na katerem glavnem programu in na katerem podprogramu zmanjševati odhodke. Ker zmanjševanje odhodkov bi hkrati pomenilo ob ohranjanju načrtovanih prihodkov zmanjševanje proračunskega primanjkljaja. Te debate do sedaj nismo imeli. Nihče do sedaj ni izpostavil, na kateri politiki, na katerem glavnem programu in na katerem podprogramu zniževati odhodke. Nenehno in kar naprej se poudarja samo višina javnega dolga. Nikoli ali pa skoraj nikoli pa se ne omeni in ne pove, za kaj je bil ta javni dolg namenjen. V glavnem slišimo samo gostilniško aufbikarstvo o tem, da je bil javni dolg netransparentno ali pa neracionalno porabljen.

do 4. novembra letošnjega leta, se pravi vključno z letom 2020, porabila 4 milijarde in pol evrov. Ali je bilo resnično vse skupaj tako nesmiselno, če je bilo za ukrepe za ohranjanje delovnih mest, poudarjam za ukrepe za ohranjanje delovnih mest namenjenih milijardo in 800 milijonov evrov? In ne pozabite, tako Urad za makroekonomske analize in razvoj kakor Fiskalni svet te ukrepe ocenjujeta kot smiselne in predvsem kot ukrepe, ki so bili glavni generator okrevanja gospodarstva, zmanjševanja stopnje brezposelnosti in povečevanja gospodarske rasti. Ali je resnično bilo tako nesmiselno v ukrepe za tekoče delovanje javnih storitev nameniti milijardo in 548 milijonov evrov? To je nekaj, kar velja resno premisliti. Ali pa, denimo, ali je resnično bilo tako nesmiselno v ukrepe za povračilo fiksnih stroškov nameniti 320 milijonov evrov? In tako naprej in tako dalje. Ko govorimo o javnem dolgu, sem že prej omenil, da je seveda možno ga zniževati s tem, da se proračunski odhodki reducirajo. Toda, gospe in gospodje, kakršnokoli varčevanje ima tudi svoje zakonitosti. Govorim pa seveda o varčevanju države, ne o varčevanju posameznika, gospodinjstva ali pa podjetja. Čemu je pravzaprav namenjena politika varčevanja? Bolj ali manj je poznano, da so politike strogega varčevanja utemeljene na popolnoma zgrešenem načinu razmišljanja in da proizvajajo učinke, nasprotne od zaželenih. Napaka je namreč v tem, da zagovorniki varčevanja ne prepoznavajo, da država za razliko od posameznikov, gospodinjstev ali pa podjetij ne more pričakovati, da bodo njeni prihodki ostali na enakem nivoju, potem ko bo zmanjšala porabo. Če se posameznik odloči, da ne bo kupil določene dobrine, bo prihranil denar in bo za toliko bogatejši. Toda država ne more varčevati na isti način. Če država začne zmanjševati potrošnjo v obdobju, ko je potrošnja zasebnega sektorja nizka ali pa celo pada, bo seštevek potrošnje zasebnega in državnega sektorja nadaljeval padanje s še večjo hitrostjo. In ta seštevek, gospe in gospodje, je naš nacionalni dohodek. Država, ki varčuje z zmanjševanjem stroškov, realizira padec nacionalnega dohodka in fiskalnih prilivov. Za razliko od gospodinjstev in podjetij država, ki v kriznem obdobju zmanjšuje svojo potrošnjo, v resnici prispeva k nadaljnjem padanju nacionalnega dohodka. In tu seveda imamo težavo – ne samo mi, katerakoli država – zaradi značilnosti, ki se je zgodila po finančni krizi, ki se je začela leta 2008. Takrat so se namreč popolnoma ločili finančni trgi od realnega stanja kapitalistične proizvodnje, zato je vsak nivo fiskalnih stimulansov države lahko istočasno previsok ali pa nezadosten. Nezadosten zato, ker ne bo ustvaril dovolj velikega števila dobrih delovnih mest, previsok pa zaradi nizke profitabilnosti in visoke zadolženosti mnogih podjetij, kjer bi lahko že minimalno povečanje obrestnih mer neizogibno povzročilo kaskado stečajev ali pa morda celo kakšne pretrese na borzi. Gospe in gospodje, mislim, da je potrebno pri proračunski razpravi omeniti še nekaj, kar se v Sloveniji zadnji dve leti pojavlja kot stalnica, nekaj, mimo česar ne moremo. Tudi danes je bilo v tej dvorani to slišati, in sicer gre za očitek o popolni netransparentnosti porabe proračunskega denarja. Tudi v razpravi na delovnem telesu o proračunu za leto 2023 so nekateri nekoliko futurološko usmerjeni poslanke in poslanci že vedeli, da bo poraba netransparentna. Mi bomo, gospe in gospodje, v okviru te seje Državnega zbora v torek, 23., obravnavali zaključni račun proračuna za leto 2020, zato o tem danes ne bom kaj veliko govoril. Bi pa glede netransparentnosti porabe proračunskih sredstev želel opozoriti na tisto, kar je Računsko sodišče storilo v zvezi z zaključnim računom proračuna za leto 2020. Ne pozabimo vsi skupaj, da smo celo leto 2020 poslušali na vseh delovnih telesih in na vseh sejah Državnega zbora, kako se proračunski denar porablja netransparentno in kako mi v Državnem zboru sploh ne vemo, kaj Vlada počne s proračunskim denarjem. Državni revizorji so naredili pregled, revizijski postopek Splošnega dela in Posebnega dela zaključnega računa – in kaj so ugotovili? V Splošnem delu so izdali pozitivno mnenje; to se pravi, bilanca prihodkov in odhodkov, račun financiranja, račun finančnih terjatev, naložb – vrhovni državni revizorji izdajo pozitivno mnenje. Pri nas poslušamo o netransparentni porabi. Ravno tako, kar se tiče Posebnega dela; tisto, kar se nanaša na porabo proračunskih porabnikov. Izdano je bilo mnenje s pridržkom. Od vseh ministrstev samo tri morajo podati odzivno poročilo, to so Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvo za kulturo in morajo podati odzivno poročilo, zato ker niso med revizijskim postopkom uspeli odpraviti ugotovljenih nepravilnosti. Tukaj gre za milijone poslovnih dogodkov, ki so bili opravljeni. Seveda v Sloveniji se je mnenje Računskega sodišča v zvezi z zaključnim računom obravnavalo kot nekaj popolnoma nepomembnega, ampak kaže se pa, da vsi tisti očitki o netransparentni porabi so bili z mnenjem vrhovne revizijske institucije v tej državi postavljeni v, milo rečeno, čudno luč. To se mi zdi pomembno poudariti kot zaključek razprave o proračunu za leto 2023, zato ker to demagoško ropotanje o netransparentni porabi nima absolutno nikakršne podlage v državni revizijski praksi. Sociopatologija tega omenjenega sporadičnega, da ne rečem permanentnega, izživljanja pa neposredno in metaforično demonstrira, v kakšni družbi mi pravzaprav živimo. Drastično razkriva iznakaženost in izkrivljenost posameznih mentalitet, katerim je v Sloveniji omogočen širok prostor za osvajanje nevprašljivih socialnih pozicij. Slovenija je po tem zgledu postala anticivilizacijski eksempel, svarilen zgled. In vsi tisti, ki še kar naprej ropotajo in vpijejo o netransparentni porabi, so se izkazali za tako neslane, da nič ne vzbuja večjega smeha kakor njihova lastna neslanost. No tako, gospe in gospodje, tole se mi je zdelo pomembno poudariti. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Želi še kdo razpravljati? Ugotavljam, da je interes. Prosim za prijavo, prijava poteka. Imamo

Drage poslanke, poslanci! Glejte, mi v letu 2023 nadaljujemo s planiranim krepkim primanjkljajem, kar mislim, da zopet ni dobro, ker na srednji rok bi morali mi uravnotežiti naš proračun. Mislim, da je leto 2023 tako oddaljeno, in bi se strinjal z gospodom Polnarjem, da je nekaj prostora za boljše uravnoteženje. S tem moram tudi povedati, da je moj predhodni govornik tudi lepo povedal razliko, kaj pomeni varčevanje na ravni države in kaj pomeni varčevanje na ravni družine ali pa gospodinjstva, posameznika, ker na ravni države varčevanje pomeni zmanjšanje potrošnje tudi zmanjšanje rasti družbenega bruto produkta, kar smo jasno dokazali in kar je jasno dokazala druga Janševa vlada. Takrat, ko je bila Evropa na stališču, da je treba varčevati in smo varčevali in stiskali in smo se potegnili v vse globljo krizo. To je lepo ponazoril. Druga zadeva; v zdajšnjem obdobju je edino pravilno, kar sem že v predhodnem, o letu 2022 in 2023, ko smo govorili, poudaril, da je zadolževanje pametno in da mora biti, ko si v krizi, mora biti delovanje proticiklično, ne prociklično. To je tudi prineslo svoje rezultate. Nikakor pa se ne strinjam, kritiki, kar se je oglašala opozicija, ker naša kritika, moram povedati vsaj za SAB, mi v glavnem nismo glasovali proti KPK zakonom, ker so se nam zdeli potrebni in koristni. Škoda je edino, da naših pripomb vladajoča koalicija, Vlada ni upoštevala, ki so se izkazale na mestu in ta prave.

spekter interesov in znanja in sposobnosti tako na levi kakor na desni, ali bom rekel, pri bolj liberalnih strujah in bolj konservativnih strujah. Tako moram poudariti, nisem proti zadolževanju, sem pa proti pretiranem zadolževanju, ki ni posvečeno predvsem razvoju; razvoju, kar je kolega Marko lepo povedal v razpravi pod drugo točko. Pri tem bi rad pripomnil, da dejansko, če ne vlagamo v razvoj, v preboj, se bo to odrazilo na zaostajanju. In mi lahko, kar je bilo že tudi v debatah čuti, mi imamo stopnjo produktivnosti izpod evropskega povprečja, kar je slabo. To moramo spremeniti. In zato rabimo te prebojne zelene razvojne projekte. To nas lahko pelje naprej, ne pa druge zadeve. Naša stranka SAB je dala v proceduro Predlog zakona o infrastrukturnem skladu, ki je bil zavrnjen. Glejte, koliko imamo Slovenci privarčevano, niti ne vem, pa da imamo čez 20 milijard, ki se nahajajo nekaj v naših bankah, nekih tujih bankah, doma, v tujini, ono, tretje, ker ga nimajo nikamor investirati. Ideja infrastrukturnega sklada je bila, zadolžiti se pri domačih ljudeh, ponuditi jim možnost vlaganja, ki bi bile namenjene izgradnji prometne infrastrukture. to mi kar spuščamo, raje si sposojamo drugod, kjer imajo koristi od tega neke banke, provizije kakšne padajo in tako naprej. Pri infrastrukturnem skladu, ki bi bil transparenten javni sklad, ki bi izdal obveznice z državno garancijo, bi povlekli denar noter, naš, privarčevan, naših ljudi, ampak ta parlament oziroma bom povedal bolj precizno, koalicija je tak zakon zavrnila. Zakaj? Kaj pa vem, ker je prišel s strani opozicije. Torej nočemo poslušati dobrih predlogov, ki prihajajo z druge strani, ki niso zrasli na strani koalicije oziroma v štabu gospoda predsednika Vlade. Zato, ko govorimo o netransparentnosti proračuna in načina sprejemanja proračuna mislim, da ima to svojo težo in jo je treba upoštevati. Hvala lepa.

Videli smo to že v letu 2022, 2023, je samo dokaz temu, da lahko rečemo, da stanje spominja na nek Divji zahod in o tem sem totalno prepričan. Evropska komisija je javno potrdila tudi, da se bo naš javnofinančni primanjkljaj zaradi visokih tekočih izdatkov zniževal počasneje od povprečja EU; to nismo mi rekli, to pravi Evropska komisija. Mi imamo tukaj zgodovinsko visok javni dolg, zgodovinsko visok. Proračunski primanjkljaj, če ste videli sami, kakšen je, videli smo že v prejšnjem letu 2022, da je dve milijardi in pol, tukaj se nam obeta spet milijarda in pol, to je skupno 4 milijarde v dveh letih. In mislim, da se je tukaj treba malo zamisliti. Več kot 40 milijard bo znašal javni dolg konec leta 2021 in to pomeni, da bo več kot 20 tisoč evrov zadolžen vsak državljan Republike Slovenije. Mislim, da številke povedo same, za kaj gre. Država mora upravljati dolg, da pri zadolževanju ne pride do težav pri poravnavanju obveznost in to je glavni problem. Tudi koalicija je sprejela večinoma zakone brez proračunskega kritja. Če pa gledamo primer dolgotrajen oskrbe, tukaj bo spet en velik problem. Tudi Fiskalni svet, če ste videli, opozarja na nerealno načrtovanje načrtovanje teh odhodkov in prehod v pregrevanje gospodarstva. To moramo razumeti, zakaj. Je pa zanimivo, izdatki za leto 2021–2022 po oceni Fiskalnega sveta so precenjeni, za leto 2023 pa podcenjeni.

o amandmajih ne bom govoril, ker je brez veze, smo že videli, da je Vlada zavrnila vse vložene amandmaje, razen par tistih, ki potrjujejo naše vedenje, naše vedenje, se pravi tisto, kar mi vemo točno, zakaj jih je potrdila – za pridobitev glasov na glasovanju o tem proračunu.

Jaz vidim tu zelo dobro stvar. Bolj me skrbi, kot sem rekel, verjetno, ker je … Dobro, en del tega denarja je bil pobran, če tako rečemo, iz splošne proračunske rezervacije, ampak 20 milijonov sredstev rezerve

kakor sem že omenil prej, se načrtuje en primanjkljaj. Zdaj, koalicija se, normalno, hvali z velikimi investicijami, z velikimi ciframi, vse je pod kontrolo. Mi bomo naredili, če gledamo proračun in vidimo vse postavke, kje se bo vse investiralo, na kakšen način, kam, ceste, razna krožišča, poslopja taka in drugačna in vse, kar je. In potem mi govorijo o razvojno naravnanem proračunu.

v prihodkih, če gledamo – mene tukaj ena zadeva zelo moti. V prihodkih je načrtovano, tukaj skoraj milijardo in pol prejetih sredstev iz proračuna Evropske unije. ta sredstva, ki so predvidena iz Evropske unije, pogledamo, pa vidimo, da prihodki iz naslova prejetih sredstev so že nižji za 217 milijonov. 217 milijonov. Kaj bo leta 2023, noben ne ve. Veste, tu sredstva, prejeta iz proračuna EU, pomeni, da so zaključeni projekti. To je vračilo v bistvu, pravzaprav dobimo denar nazaj iz Evrope. Se pravi, če mi ne zaključimo teh projektov, tudi tega vračila ne more biti. In očitno 217 milijonov ni prišlo nazaj, ker projekti niso bili zaključeni ali pa, verjetno se ve, da ne bodo zaključeni do roka. In to je največji problem, kar se tukaj dogaja. Resnično pravzaprav sem skoraj prepričan, da bo da bo višji primanjkljaj glede te postavke tukaj – mislim na to, kar se predvideva za prejeta sredstva. Ampak dobro, bomo videli, kaj je.

so predvideni glede na 2022. leto višji za 277 milijonov. Je to prav, kar vidim tukaj? Zdaj vas vprašam samo nekaj. Glede na to, da imamo v proceduri spremembo Zakona o dohodnini, je v vsakem primeru ta znesek zgrešen. Mislim, to je zgrešeno. V vsakem primeru bo to nižje. Tako ne vem, mislim, pišete tako točne, eksaktne ocene, 277 milijonov in pol, prav točno, potem pa ne vemo točno, kaj bo ta sprememba Zakona o

Tudi tukaj je v proceduri sprememba Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Pravzaprav ni niti v proceduri, je že sprejet, začne veljati s 1. 1., če sem dobro videl. Zdaj načrtovani prihodki iz naslova DDPO … Se Se pravi, ti prihodki niso realni, tudi ti ne morejo biti realni, razen, če ste upoštevali to že notri. ampak nisem videl kje, nisem opazil, da je bilo to verjetno upoštevano. Tudi davek na dodano vrednost, ne vem, iz kakšnega naslova si mislite, da bo prišlo 180 milijonov prihodkov več. več. 180 milijonov več. Iz katerega naslova bo? Pa vemo, v kakšno fazo gremo zdaj v tem trenutku. Mi se hvalimo zdaj z gospodarsko rastjo, ki je – gospodarska rast napram tistemu, kar je bilo – manjša od gospodarske rasti od leta 2019 pa 2020. Vidimo razliko, iz kje rasemo gor, ampak ne gledamo na absolutno vrednost, ki je bila takrat. Ne bom razlagal tega, ker verjetno naši poslušalci niti ne razumejo, za kaj gre. Ampak hvaliti se s tem! Potrošnja. Davek na dodano vrednost, teh 180 milijonov, ki je predvidenih več, absolutno razume, kakor da država oziroma Ministrstvo za finance razmišlja, da bo višja potrošnja. Zdaj, kakšna je realnost te višje potrošnje? Poglejte, vam bom dal samo en primer. Edini pravi, kako bi rekel, argument, ki ga lahko mi gledamo in primerjamo glede potrošnje, splošne potrošnje, je v gradbeništvu. Veste vsi, da je praktično, če gradbeništvo deluje, povleče za sabo vse ostalo. Ampak s cenami, ki so zrasle zdaj v tem trenutku, ki so blazno zrasle, mi moramo pomisliti, da so določene investicije ustavljene, so določeni privatniki, fizične osebe, ki hočejo popravljati, ki so dobili gradbena dovoljenja, ki so zaustavili svoja dela, čakajoč na boljše čase, rečejo. Razumete. To se pravi, da ves ta ta predviden dodatni prihodek od davka na dodano vrednost, od 180 milijonov, se zdi meni tudi ta dokaj nerealen. Nerealen prav v smislu predvidene povišane potrošnje, ki se ne bo realizirala. Res je tudi to, moramo pa tudi povedati, ker sem malo pogledal, kaj se dogaja vsaj na našem terenu, v naših kraških občinah,

Tudi infrastrukturni projekti, da vam povem takoj, ki so bili narejeni, tam bo predvideno v aneksu še pa še. Ker vemo sami, kaj pomeni, cena cementa, ki bo šla gor z novim letom skoraj za 20 procentov, in cena železa, ki se je dvignila, že za 70 procentov pogodb, ki so bile podpisane, se pravi v infrastrukturnem delu, bodo glava. Da bo bolela glava. In ne vem, če je bilo to predvideno, saj je sam prej minister rekel, da on se ne razume v gradbeništvo, ne ve, za kaj gre, ker ni od tega … Ampak veste, ponavljam še enkrat, gradbeništvo je pokazatelj, je prvi pokazatelj razvoja in napredkov ene države. To, kar se dogaja. Potrošnja kot taka. Ker vse povleče potem za sabo. Če grem naprej na davek od promet motornih vozil, tukaj smo tudi videli, tukaj je je kar za 30 milijonov manj davka pobranega. To smo/ste, ta zakon ste dali skozi, misleč, da bodo ljudje, ki kupujejo luksuzne avtomobile, jih registrirali v Sloveniji, namesto da bi jih registrirali na Češkem ali na Slovaškem, pa v Nemčiji ali drugje. Dejstvo je, da je zdaj prišlo notri v blagajno 30 milijonov manj. To so številke, to je dejansko stanje. Verjetno se razmišlja, da bo razlika od teh davkov na promet motornih vozil se skompenziral s tem, da bodo registrirali avte v Sloveniji in da bo ta višji davek na DDV kmalu kompenziral ta znesek, ki ste ga vi predvidevali. Nimam tega podatka, tako da ne morem o tem govoriti, ampak dvomim, da bo kar tako prišel notri. Ampak v redu, verjetno je to, bo pa na drugi strani lahko prišla večja vsota denarja notri, kot so predvidene v tem proračunu. Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja ter presežkov prihodkov nad odhodki. Pustimo tisti del, drugi, ampak

Sedaj vi tukaj računate na praktično eno višjo, ocena je zelo višja, za leto 2023 so ocenjeni v skupni višini 159 milijonov in so za 27 milijonov višji. od predvidenega, kar je bilo v prvotnem proračunu za 2023, ste sedaj s popravkov praktično razumeli, da bodo še višji za 27 milijonov. To je vse v redu, se pravi, ni več moratorija, se bodo dividende izplačale in pač toliko davka bo prišlo notri.

pričakujete, in vemo točno, kje se bo napajal – po vaši formuli, po vašem predlogu, kje se bo demografski sklad napajal. En velik del tudi z dividendami finančnih družb in podjetij, ki so v lasti države. Tukaj Tukaj je treba paziti, kje je realna višina teh 159 plus 27 milijonov ali pa 159 milijonov, 160 milijonov predvidenih.

problem pri tem – govorim še vedno o prihodkovni strani. Prihodki od premoženja, če gledamo tukaj; prihodki od koncesnin in vse te reči, kar so. Jaz sem že povedal ministru takrat, da je to edini zakon, ki se mi je zdel pameten, ampak vi ste naredili en sklop zakona kompletno, ste dali vse notri, tako da niti ne vemo, zakaj, namesto da bi počasi prehajali na to. Edino pametno, kar se mi zdi, je znižanje davka na najemnine, ker je previsok in to se strinjamo, da je zelo visok, preveč visok. Kolega je napravil enkrat eno raziskavo in rekel, da je preko 20 tisoč stanovanj v zasebni lasti, ki v zasebni lasti, ki niso dana v najem, in se moramo vprašati, zakaj ti ljudje ne oddajajo.

Če bi vi znižali ta davek od najema ali pa imeli en drug sistem, ki ga bomo tudi predstavili kmalu v parlamentu, na kakšen način obdavčiti, da bo poštena obdavčitev teh najemnin. Ampak glede na to, da bomo mi verjetno predstavili pameten zakon, dober zakon za državo in vse kar je, bo zminiran, če boste še vedno vi na vladi. Zato bomo verjetno tudi počakali s predlogom. Pri odhodkih me zanima – tega nisem opazil notri v proračunu če so v odhodkih predvidena sredstva za povišanje plač v DSO-jih. Vi ste to obesili na veliko zastavo to zadevo, kar je tudi prav, kar je tudi pošteno, kar je vse v redu.

so pač v teh DSO-jih. To je žalostno. Že tako ne vemo, kaj bo in kako bo in na kakšen način pridejo do konca meseca; se pravi še več. Veste, kaj pomeni to? Samo eno eno zadevo več! Tisti, ki si ne more privoščiti doma za ostarele in ima premoženje, se občina prepiše na premoženje vsakega. da bo tukaj občina prej prišla do njihovega premoženja. Samo to je to – tisti, ki ne more. Pa bodo morali svojci zalagati večji denar noter. Zakaj? Ker vi niste, verjetno – jaz nisem videl notri – predvideli teh sredstev za povišanje te plače, jaz jih nisem videl notri. Popravite me, če slučajno so. Hotel sem se še nekaj navezati tukaj, kar je zelo pomembno. Jaz bi želel, da se razume in da ljudje, ki nas gledajo, da razumejo, da nehajo verjeti v besede naših poslancev s koalicijske strani, da je to en proračun, razvojno naravnan. Ker od razvojno naravnanosti ta proračun nima popolnoma nič, ne malo. Ker razvojne zadeve so popolnoma druge. Razvojne zadeve so tiste, kar predvideva tudi Načrt za okrevanje in odpornost. Se pravi,

Podpirati nek ekosistem v podjetjih; in tu govorimo bodisi na proizvodnih procesih kot na izdelek. Na obeh straneh. Tudi sofinancirati razvojne spodbude, če bi tako rekel, razvojne spodbude v podjetjih. Treba je gledati, na kakšen način dajati ven razpise in na kakšen način to financirati, predvsem pa spodbujati industrijske nabavne verige, če veste. To je cela veriga, ki pride, da bi mi nabavne verige, ki niso samo v kmetijstvu, ampak so predvsem v navadnih proizvodnih procesih in ker smo opazili tudi v tem času covida leto in pol, kateri izdelki so zmanjkali, s katerimi izdelki smo bili mi odvisni od tujine. Zakaj jih nismo imeli mi na našem tržišču?

da bi dosegli zeleno tako imenovano digitalno transformacijo. Kje vidite kaj takega tukaj notri? Jaz vidim, da to manjka.

ampak mislim, da v naslednjem mandatu, če bo druga vlada, bo treba obvezno konstituirati, ustanoviti eno novo ministrstvo, razvojno ministrstvo.

Razvoj podeželja je v drugem kraju. Mi bi morali ustanoviti eno ministrstvo, pravo ministrstvo, ki se imenuje za razvoj Slovenije, kateri bi upravljalo dejansko z dobrimi idejami, z dobrimi posegi, s pravimi projekti, ki bi dajali en zagon Sloveniji, eno razvojno strategijo, ki je ni, ki je nismo videli. Ker vsi ti proračunu, kar smo sedaj videl, in ti proračuni, ki jih vi imenujete razvojno naravnani, od razvojne naravnanosti nimajo popolnoma nič. To bi lahko imenovani infrastrukturni projekti, ki bodo financirani iz pufa, če bi tako rekli, iz zadolževanja, ker če mi odbijemo tukaj zadolževanje, pridemo na nulo, nismo naredili nič. Dobri projekti – jaz nisem rekel, da so slabi investicijski projekti –, vsi pametni, vsi v redu. Tako je vsakega od teh projektov dobil na svojem na svojem območju vsak poslanec iz koalicije, ker če pogledamo točno postavke, boste notri videli enega po enega in če poslušate magnetograme naših kolegov, boste videli, da se hvalijo, kako končno po toliko letih so dobili projekte – projekte z zadolževanjem, dajmo to paziti! Ker to je že drugi proračun, 2022 je bil prvi proračun, 2023 je drugi proračun, katerih skupni primanjkljaj je skoraj 4 milijarde. Jaz bi se pa rad pohvalil, ker se vi vedno hvalite, koliko je teh projektov razvojnih, razvojnih z negativnimi številkami, z negativno bilanco, je bil pa v naši vladi takrat edini, edini proračun v zgodovini, ki je pustil 220 milijonov pozitivne bilance. Takrat smo lahko tudi dvignili plače javnim uslužbencem. Z veseljem! In ponovno bi, ampak smo vedeli, da bo določeno kritje, da bo določena rast, gospodarska rast, državna, vsesplošna podjetniška rast in vse reči. To mislim, da je to pomembno, to je zelo pomembno. Zdaj se hvaliti o tem proračunu, je popolnoma nesmiselno, se hvaliti, koliko bomo gradili, kaj bomo naredili vse. Da ne bo slabo razumljeno, jaz bom tu ponovil še enkrat, meni ni problem, nujno so potrebni domovi za ostarele. Nujno, zadnji čas! Saj zdaj z milijardo več zadolževanja jih naredimo, ni problem, se jih naredi. Takrat nismo mogli, ko je bilo fiskalno pravilo, to se pravi, ni bilo mogoče napraviti. To je bila velika razlika v tem. Ampak glejte, ne domovi za ostarele, ne oprema, vojaška oprema, investicije v vojsko, kot se tako imenuje, kot ste rekli. To nima nič z razvojno naravnanostjo, popolnoma nič. Nič. To se kupuje in pač, ministri so postali na tistih pozicijah in potem tukaj oni nakladajo in in zaradi všečnih postavk dajejo noter in vi, ki ste večina tukaj, normalno to vse potrjujete na račun in na rame državljanov, davkoplačevalskega denarja, kar bodo verjetno plačevali štirje rodovi. To je rodovi. To je toliko, kar bi povedal od tega proračuna 2023, ki upam, da bo modificiran, upam, da bo spremenjen, normalno v naslednji sestavi. In si želim tudi, da boste razumeli, zakaj te moje kritike do tega, zakaj moje kritike, dokumentirane kritike, ker ste videli, točno sem operiral s številkami, zakaj ne verjamem v ta proračun in zakaj tudi mislim, da milijarda in pol na tem proračunu je še vedno

še davek od dohodkov pravnih oseb, ki je spremenjen, pa da ne govorim še o dolgotrajni oskrbi; vse, kar je, bojo primanjkljaji taki, da se bo moral človek za glavo prijeti. In kaj bomo takrat naredili? Se bomo lepo spomnili, kdo je vse te proračune sprejel. Hvala lepa.

Obdobje te vlade, dvoletnega vladanja in pa dvoletnega proračuna, ki so nam ju nastavili, seveda kot dva trojanska konja. Še posebej velja to za leto 2023, da trdimo, da je to trojanski konj, ki v sebi nosi številne nevarnosti. Pa poskušajmo ugotoviti, zakaj. Glejte, 2023 proračunsko leto je nekako leto po covidu, po epidemiji, kjer pravzaprav učinkov, covid učinkov, ni več oziroma so še minimalno v teh 160 milijonih, ki so seveda tudi predvideni. Vendar primanjkljaj se ne nanaša samo na ta covid – samo v tem delu sigurno –, primanjkljaj

224 milijonov presežka v letu 2019, ki je seveda neko vzorčno leto, kako poslovati z uravnoteženim proračunom, zmanjšati javni dolg in ustvariti celo še presežek, seveda takrat po fiskalnem pravilu, je teh 224 milijonov predstavljalo 2,2 procenta vseh prihodkov. 2023 pa še vedno predstavlja primanjkljaj 11,5 procenta. Brez covid odhodkov. In zdaj se vprašamo, kako to pokriti. Pa še nekaj je zanimivo. Če v vseh štirih letih – dve leti te vlade in pa seveda dvoletnega proračuna sestavimo v en stolpec, vsa štiri leta, te primanjkljaje, dobimo, ne boste verjeli, 11 milijard 434 milijonov. In če to primerjamo s prihodki leta 2022 – zakaj 2022? –, kjer so pa prihodki tudi 11 milijard 469, se pravi skoraj identični. Se pravi; v štirih letih smo mi ustvarili primanjkljaj ravno za eno leto proračuna Republike Slovenije. Še dodatno, če pa potem ta stolpec 11 milijard 434 razdelimo, koliko od tega odpade na covid, primanjkljaj, je ta cifra 5 milijard 616. Koliko pa na preostali tekoči primanjkljaj? Pa 5 milijard 818. To se pravi, več tega primanjkljaja odpade na tekoče trošenje oziroma na to povečevanje, ki vam ga očitamo. Ravno na ta del je tisti očitek tudi Evropske komisije, ko nas opozarja, da je Slovenija zdaj uvrščena v skupino držav z največjim tveganjem, da je ta proračunski strukturni primanjkljaj takšen, ki ga bo naša država zelo, zelo težko pokrila oziroma v bodoče zagotovila potem nekoč uravnoteženo bilanco. To je zdaj tisti problem. Če pa gremo še malo bolj podrobno, kar je zelo pomembno. Tudi za leto 2023 je moje vprašanje, kaj pomeni povečevanje dohodnine v letu 2023, če pa je v obravnavi novela Zakona o dohodnini, ki v letu 2023 za 191 milijonov zmanjšuje prihodke, vi pa jih tukaj povečujete za skoraj 300 milijonov. To je prva takšna nerazumljiva postavka. Seveda povečanje evropskih sredstev je samo dobrodošlo. Pomembno je, ali jih bomo lahko realizirali na drugi strani tudi s temi investicijami, ali so projekti pripravljeni, kar je problem Slovenije, da vedno zaostajamo. Tudi zaradi problemov birokratizacije. Seveda, ta naloga debirokratizacije je zelo pomembna, da jo bomo tudi znali v Sloveniji enkrat spraviti nekako pod streho in da bo dajala svoje učinke. Na drugi strani pa odhodki so se v letu 2023 ustavili. Ni povečanja na leto 2022. Zanimivo! Se pravi, zdaj se sprašujemo, kaj bodo rekli sindikati javnih sektorjev, da se plače ne bodo povečevale. Kaj bodo rekle občine, da povprečnine ne bodo rasle? Postavke okrog transferov posameznikom in gospodinjstev, blago in storitve pa so seveda glede na leto 2019 porasle za dobrih 50 Ampak poudaril sem, niso se povečevale na leto 2022. Kaj to pomeni? To preprosto pomeni, da je ta vlada v letu 2020, 2021 in tudi 2022 prekomerno trošila; in to v obdobju gospodarske krize, v času epidemije, ko so vsi zategovali pas in dajali samo za covid odhodke, covid dodatke tam, kjer je to nujno potrebno. Ta vlada pa je te postavke dvignila za več kot 50 procentov. Čeprav je rast gospodarstva v teh štirih letih, če potegnemo, bila normalna za 16 toliko BDP narašča. In ta razlika je tista, na katero mi s prstom kažemo, da to ni prav. Tudi Fiskalni svet na vseh sejah enako opozarja na to, da je to trošenje nerealno, prekomerno in da nas bo zato bolela glava. In tega se nočemo zavedati. Ves čas govorite o investicijah, tako potrebnih investicijah, ampak te investicije so brez kritja. Ta primanjkljaj za enoletni prihodek v štirih letih je nenormalen in s tem smo zrušili strukturo naših prihodkov in odhodkov. Strukturni primanjkljaj je najslabši v Evropi za Slovenijo in tega si ne bi smeli privoščiti. Kako iz tega? Če pa gledaš eno zanimivost, ki seveda v nekih milijonih ni tako strašna, če gledaš proračun, za tiste, ki pa so prikrajšani za to, pa je velikega pomena, gre za nevladne organizacije. Ničkolikokrat smo v tej dvorani slišali v zadnjih mesecih, da so leve vlade trošile nenormalno za nevladne organizacije. Ja, res. 27 tisoč nevladnih organizacij je in še nekaj čez ampak, kaj so pa nevladne organizacije? Ali se zavedamo, da so to gasilska društva, da so to športna društva, da so to invalidska društva, da so to upokojenska društva, da so to gasilci. Da je kup drugih nevladnih organizacij, ki skrbijo za ljudi; za ljudi, za zdravje ljudi, da skrbijo za rekreacijo, za zdravo prehrano, za socialni stik, za bivanje in to je tisti del, po čemer je Slovenija tudi v Evropi znana, da za to lepo skrbi. Namesto države, seveda. In zdaj država umika finančno podporo za ta del. Umika, velik del umika. Na nas so se v veliki meri obračali že v teh dveh letih, zakaj zmanjšujemo. Danes pa smo slišali celo od predsednika Odbora za finance, kako je prav, da trošimo več in da so to pozitivni učinki na neko gospodarsko rast! Ja,

Če je to normalno, potem pač naj bo normalno in nosimo ta dolg za zanamce. To je seveda nenormalno! Na drugi strani pa seveda pogrešamo tiste prave investicije. Seveda so investicije v zdravstvo potrebne; če jih bomo zmogli, je drugo vprašanje. Seveda so investicije v infrastrukturo, prometno, potrebne. Seveda, če jih bomo zmogli. In te investicije sigurno, če bodo izvajalci domači, bodo prinašali rast BDP-ja, dodano vrednost in tudi povratno davke v državne blagajne. Nikakor pa ne bodo investicije v vojsko prispevale k rasti BDP-ja in dodani vrednosti. Investicije za vojsko, kjer kupujemo to drago, težko opremo pri zunanjih bogatih državah, pri tej industriji, vojni industriji, je to nesprejemljivo. Ta industrija, ki prodaja potem to orožje državam v razvoju, in s temi dobički si ona sama pokriva potem, seveda, svoje obrambne sile. Države v razvoju pa jih drži na … To se pravi, ta denar, namesto da bi ga mi vlagali v razvoj gospodarstva in na tak način potem dvigovali BDP, nam to onemogoča in pravzaprav vlagamo v mrtev kapital. Nato nima pravice, da države v razvoju sili, da se v enakem deležu na BDP oborožujejo in trošijo denar za to, če že tako in tako v razvoju bistveno zaostajajo. Mi bi si želeli – tudi danes imamo 11 amandmajev da bi šole, vrtce, domove za starejše, zdravstvene domove in ostale opremili z ventilacijo, ki bi tudi to epidemijo reševala in omogočala potem manj potem manj smrti na koncu, ampak tega enostavno ne sprejmete. Zelo bi si želeli, da bi vlagali v razvoj. Veste, kam? Samo en primer vam bom dal. Na Koroškem je propadla lesnopredelovalna industrija že v 90. letih. gozdnatosti Slovenije ne znamo izkoristiti svojega lesa, dve tretjini hlodovine izvažamo za zelo nizko dodano vrednostjo. Hlodovino izvažamo, ne znamo tega izkoristiti, tako kot smo nekoč, ko smo imeli še skupen jugoslovanski trg. In samo primer, to lesno industrijo na Koroškem, ki je nekoč zaposlovala tri tisoč ljudi, je država leta 2000 prodala. Veste, komu? Avtomobilski industriji! Avtomobilska industrija se slučajno ne spozna na les. Zakaj? Jaz sem spraševal, tudi zdaj, ko sem v Državnem zboru, kaj je bila to poanta. Niso mi znali odgovoriti. So rekli, bili so časi, ko marsikaj človek ni razumel, zakaj se je kaj dogajalo. In seveda, ta avtomobilska industrija po nekih letih je sama propadla na Koroškem, in tudi lesna industrija zadaj. Normalno, če so potem dolgovi vse skupaj pokopali! Na Koroškem smo s tem izgubili, ne boste verjeli, na področju lesnopredelovalne industrije dva tisoč delovnih mest, na področju avtomobilske industrije dva tisoč delovnih mest in v tem letu z Adientom 600 delovnih mest. In pa še eno podjetje, ki je vezano kot dobavitelj na avtomobilsko industrijo, Dani AFC, tudi 200 delovnih mest. Ali veste, kako bi rabila Koroška, da se tehnološko vlaga v nov zagon lesnopredelovalne industrije? Da bi oživili vsaj tovarno ivernih plošč, ki je tudi ni več, da bi gor napravili tovarno lepljencev in iz tega doma potem gradili lesene zgradbe. Ta praksa je, se je razvija in ji je treba dati večje pogoje za to. To bi bila tista prava razvojna usmeritev! Prava razvojna usmeritev bi bila, da iz načrta NOO res naredimo učinkovito in temeljito digitalizacijo, predvsem na področju zdravstva, tudi šolstva, kmetijstva in še kje. To bi bil tisti učinek. Informatika predstavlja v gospodarstvu nepogrešljivo produktivnost, brez centralnih informacijskih sistemov tudi v veriženju z našimi kupci, kjer smo dobavitelji v tujini, predvsem je ta avtomobilska industrija, sploh ne moreš delati. To vse učinkuje, deluje. Pri nas pa desetletja ne znamo v zdravstvu postaviti učinkovitega informacijskega sistema, ki bi zagotavljal dobro organizacijo in tudi seveda produktivnost in pa pregled nad stanjem v zdravstvu, koliko so posamezni zdravstveni timi po teh javnih zavodih produktivni, koliko je ta draga oprema učinkovita oziroma izkoriščena. Vse te zadeve bi lahko videli, pa sem v teh treh letih, dobrih treh letih ugotovil, da praktično zdravniki in zdravstveni delavci, ki vodijo zdravstvo, si tega ne želijo. Ali ni to zanimivo? Toliko opozoril, toliko na to opozarjamo in sprejemamo ne vem kakšne sklepe, ne znamo pa tega urediti. To bi bile razvojne investicije. Na te stvari mi opozarjamo in tega od te vlade zelo malo slišimo. Zelo tako pavšalno se govori, kako nek razvojni projekt, na koncu koncev pa, ko vidiš, v letu 2020 sicer je bil res covid, to je še najbolj opravičljivo, so bile realizirane investicije nižje kot pa v letu 2019. Koliko bodo pa v letošnjem letu, 2021, pa nisem dobil odgovora ne od državne sekretarke včeraj ne od ministra danes, ko sem spraševal. Pa ne verjamem, da bo preseglo milijardo evrov planov, so pa investicije milijardo pa pol. Potem pa tako so planirane preko dve milijardi. Ali so za to pripravljeni projekti? Spraševal sem, ali je ta vlada pripravila projekte za tretjo razvojno os na relaciji Velenje–Šentrupert. V prejšnji vladi smo pripravili za severni del Velenje–Slovenj Gradec in na krožniku prinesli tej vladi, da je začela investirati v tretjo razvojno os. Pripravili smo v proračunu vse potrebno, da se to poroštvo, in vse, da se ta zadeva lahko danes izvaja. Sprašujem, ali imate pripravljeno za proračunsko leto 2022 ali 2022 ali 2023, da se sprejema to poroštvo. Ali je dokumentacija pripravljena? To so konkretno vprašanja, o katerih se želimo pogovarjati.

Slovenija po vsaki krizi, zgodovinsko, ki se nam je zgodila, vedno zgubimo stik s ciljem doseganja povprečja razvoja Evropske unije. Vedno potem za kar nekaj indeksnih točk, tudi 10, zaostanemo in potem moramo ponovno loviti ta priključek. Bojimo se zaradi tega, kar se tudi sedaj opozarja, da bo tudi v tej krizi Slovenija potem zaostajala. Danes smo na 81 procentih povprečja razvoja Evropske unije in seveda bomo spremljali, kakšen bo ta trend potem v letu 2022 in 2023, ko bomo pač v tem obdobju. Seveda takšen proračun, kot je danes tukaj, je za nas res trojanski konj z veliko nevarnostmi in kot takšnega v LMŠ ne moremo sprejeti. Hvala. Hvala lepa. Sprašujem, če želi še kdo razpravljati. Ugotavljam, da ja. Prosim za prijavo. Imamo tri Imamo tri prijavljene. Prosim vas, da spoštujemo tudi poslovnik, da se poskušamo v razpravah držati

Govorim o proračunu in parkrat je bilo v današnji razpravi, tudi sedaj, omenjeno leto 2023 pa ta država, pa koliko bi jo zmanjšali, pa koliko bi jo shujšali, pa koliko je predebela in koliko so davki previsoki. Rad bi samo opozoril, da je normalno, da z razvojem javni sektor raste. Bolj kot je razvita država, večji je javni sektor. To je povezano. Da vam povem – malce stari podatki so, niso najnovejši, sem pred enim letom zbral. Ko pravimo, da imamo mi previsoke davke – vedno smo slišali – in da bi zniževali s tem tudi prihodke. Poglejte, Slovenija ima delež davkov v bruto družbenem produktu 37,3

Delež zaposlenih v javnem sektorju glede na vse zaposlene je v Sloveniji 22 procentov, povprečje EU je 27 osmih najrazvitejših državah je zaposlenih v javnem sektorju 30 procentov glede na vse zaposlene, kar jih je. Torej, javni sektor je najmočnejših sektor in zato pravim, da je ta javni sektor potrebno voditi umno, razumno, ker lahko največ prispeva, ogromno lahko prispeva k narasti našega bruto bruto družbenega produkta. Slovenija je tukaj odzadaj. Naš javni sektor – dobro, je tudi sorazmerno manjši – prispeva 15 procentov v BDP, ker ponavadi govorijo, da javni sektor ne prispeva. Javni sektor, zdravnik, ko naredi storitev, je nekaj narejeno, je dodana vrednost in prispeva k družbenem produktu. Povprečje Evropske unije je 17 procentov, 8 najrazvitejših držav v Evropski uniji je pa ta delež petinski, je 20 Torej dajmo ravnati s tem javnim sektorjem, kamor spadamo tudi mi, umno, razumno in primerno in spoštljivo, ker pri nas prikazujejo ta javni sektor kot tisti voz, včasih v gospodarstvo, ki bremza cel vlak, da ne gre naprej. Ni res! Enostavno ni res in to vzemimo v zakup in to spoštujmo in bodimo ponosni na to naše naše delo, ker kaže, glede na to, koliko prispevamo in kolikor smo najmanjši, da je naš javni sektor primerljiv z Evropo, produktiven bolj od povprečja. Bodimo tudi na kaj ponosni in se pohvalimo. Hvala lepa. Hvala tudi vam.